da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 87 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne

Batić.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, pored predstavnika predlagača Aleksandra Antića, ministra saobraćaja, pozvao da sednici prisustvuju i Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja, Dejan Lasica, Mirjana Trifunović, Milorad Ilić i Milutin Popović, pomoćnici ministra saobraćaja, Dejan Kocić i Demir Hadžić, viši savetnici u Ministarstvu saobraćaja, Vida Stevanović, samostalni savetnik i Milijan Milić, mlađi savetnik u Ministarstvu saobraćaja, Siniša Trkulja, pomoćnik direktora Direkcije za železnicu i Milan Živanović, vd direktora Direkcije civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.Nastavljamo rad po dnevnom redu i prelazimo na zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29. i 30. dnevnog reda.Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima zakona iz dnevnog reda pod tačkama 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29. i 30, a pre otvaranja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, podsećam vas da prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika, članova poslaničkih grupa, a pregled vam je dat u prilogu.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno

Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministra Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja,

danas ovde sa svojim saradnicima iz ministarstva imam zadatak i obavezu da

celinu našeg ministarstva, jer imamo segment iz oblasti puteva, oblasti železnice, vodnog transporta, avio saobraćaja i u principu su to sve one oblasti kojima se bavi Ministarstvo saobraćaja.Gospodin potpredsednik je pročitao tim ljudi koje je pozvao danas, međutim to je otprilike cela rukovodna struktura Ministarstva saobraćaja. Pošto neko mora danas i da obavlja one tekuće poslove, danas su samnom ovde gospodin Dejan Lasica, sa moje leve strane, pomoćnik ministra za železnički saobraćaj, gospođa Mirjana Trifunović, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj, dr Demir Hadžić, načelnik u Ministarstvu saobraćaja vezano za bezbednost puteva i gospodin Siniša Trkulja, pomoćnik direktora Direkcije za železnicu.

što sam rekao, pred vama se nalazi osam zakonskih rešenja. Meni nije danas ideja da ovde pred vama čitam obrazloženja ili da prepričavam obrazloženja, već da napravim jedan kratak osvrt vezano za ključne elemente ovih zakonskih rešenja i da jednostavno ukažem vama na pažnju zbog čega donosimo te zakone i šta je upravo suština tih zakona i zbog čega je važno da ih Narodna skupština usvoji.Kao što znate svi, ovi zakonski projekti su ušli u skupštinsku proceduru pre nekoliko meseci, odnosno u periodu pre nego što sam izabran za ministra i želim danas ovde da se zahvalim gospodinu Milutinu Mrkonjiću koji sedi ovde u skupštinskim klupama, koji se nalazio na čelu ministarstva u vreme kada su ova zakonska rešenja ušla u skupštinsku proceduru.Prvi predlog je Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice. Kada je u pitanju ovaj zakonski projekat ja sam, iskreno govoreći, imao nameru da ga vratim iz skupštinske procedure i da pokušam sa ljudima sa kojima radim da nađem neki drugi izraz za reč - interoperabilnost sa idejom da bi pred narodnim poslanicima trebali da se nalaze zakonski projekti koji pre svega u sebi sadrže reči koje su, da kažem, deo našeg jezika koji koristimo u redovnoj upotrebi. Međutim, moram vam reći i pored najbolje volje koju smo imali u ministarstvu i konsultacije sa velikim brojem ljudi to nismo uspeli, zato što je reč - interoperabilnost de fakto bila neprevodiva i hteo bih da se na početku ovog svog izlaganja i osvrnem upravo na tu interoperabilnost, zato što znam da izaziva dosta polemika među narodnim poslanicima i na samom odboru, i pre odbora bilo pitanje zašto nismo pronašli neku drugu reč i šta sama ta interoperabilnost znači i hoću da kažem da ta interoperabilnost u najširem značenju je skup mera i tehničkih rešenja kojima se omogućava efikasnije obavljanje železničkog saobraćaja, posebno u međunarodnim okvirima.Imamo danas situaciju da da železnice i železnička preduzeća ne funkcionišu samo unutar svoje države, nego funkcionišu i u drugim državama, da se jedna lokomotiva i jedna železnička kompozicija otpočne svoje putovanje u jednoj državi, nastavi u drugoj i završi i trećoj i u svemu tome funkcioniše uz korišćenje različitih jezika, različitih propisa, različitih signalizacija, a pre svega različitih napajanja struje u elektromrežama i primena i set svih tih tehničkih mera, procedura koje mogu da omoguće da je jedna železnička kompozicija obavlja svoj saobraćaj u više zemalja koje funkcionišu, ponavljam, sa različitim jezicima, različitim tehničkim elementima, signalizacijom i strujnim napajanjem, čitav set tih mera se naziva interoperabilnost i to je nešto što je trend u čitavoj Evropi. To je nešto što je trend u celom našem okruženju i to je nešto čemu treba da se prilagodimo.Ako bi sve železnice pokušale da unificiraju taj sistem, taj sistem bi postao preskup. Moralo bi da dođe do ogromnih infrastrukturnih radova, ogromnih investicija Evrope,

koja omogućavaju da jedna ista železnička kompozicija prepoznaje sve te različite procedure, različite signalizacije i da ima mogućnost da funkcioniše na svim tim režimima u različitim državama, uključujući i režim različitog električnog napajanja.Zašto je to za nas važno? Mi u jednom segmentu imamo unificiran sistem. To je unificiran sistem sa zemljama u okruženju. Pre svega mislim na države bivše Jugoslavije zato što je to nekada bila jedinstvena država, jedinstvena železnica. Svi govorimo jezicima koje razumemo. Imamo isto strujno napajanje, istu signalizaciju.Ponavljam, nekada smo bili deo jedinstvenog sistema. Međutim, već kada izađemo iz tog okvira nailazimo na potpuno druge sadržaje, potpuno druge mehanizme i mi tome moramo da se prilagodimo jer vreme koje je pred nama to nameće. Mi nećemo moći u nekoj već bliskoj budućnosti da

možda u nekom dobrom scenariju će i naše železničko transportno preduzeće krenuti iz Beograda i svoje putovanje završiti negde u Nemačkoj, Austriji ili u bilo kojoj drugoj državi u Evropi i ta naša lokomotiva i ta naša kompozicija moraju da prepoznaju sve te sisteme sa kojima će se suočiti na svom putovanju.Ovaj zakonski projekat u sebi sadrži čitav niz mera iz oblasti bezbednosti. Važeći Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju je donet pre 15 godina. Mnogo toga se u međuvremenu desilo. Mnogo toga se u međuvremenu promenilo. Ovaj zakon se prilagođava tim novi rešenjima. Ovaj zakon se prilagođava evropskim direktivama iz oblasti bezbednosti u železničkom saobraćaju. Ovaj zakon u svoj prvi efekat stavlja smanjenje broja vanrednih događaja, odnosno nesreća u železničkom saobraćaju, prevenciju ali i praćenje i regulativu u situacijama kada se, ne daj bože, takve nesreće dogode.Ovaj zakon u sebi predviđa i formiranje, odnosno definisanje novog tela za bezbednost, ali zbog vremena u kome pokušavamo kao država da racionalno koristimo sve resurse sa kojima raspolažemo i da ne pravimo nove troškove, predlog našeg ministarstva je da ne formiram novo telo za bezbednost i ne formiramo neki novi organizacioni oblik, već da poslove iz oblasti bezbednosti obavlja već postojeća Direkcija za železnice koja obavlja poslove regulatornog tela i tela za licenciranje na železnicama.Pozivam narodne poslanike da podrže ovaj predlog zakona zato što je on suštinski važan za dalje restrukturiranje ukupnog železničkog saobraćaja u Srbiji. Taj sistem moramo da unapređujemo u odnosu na ovo što imamo danas. Kao što znate, u Predlogu budžeta za 2014. godinu više, gotovo polovina budžeta Ministarstva saobraćaja je predviđena sa subvencije Železnicama. Železnice moraju da dožive jedan ozbiljan proces restrukturiranja. Mi ćemo već do kraja ove godine da u okviru Železnica napravimo jednu korporizaciju, da napravimo novo preduzeće za infrastrukturu, da odvojimo drugo preduzeće za putnički i teretni saobraćaj i to je samo prvi korak. To preduzeće za infrastrukturu u nekom budućem vremenu treba da preraste u jedno zasebno javno preduzeće koje bi se možda moglo zvati – pruge Srbije i te pruge Srbije će u skoroj budućnosti pružati, ponavljam, usluge i drugim operaterima, naplaćivati tu uslugu prevoza preko naših pruga i iz tih sredstava dodatno finansirati projekte iz oblasti održavanja infrastrukture. Sa druge strane, naše državne Železnice, odnosno Preduzeće za železnički transport će biti samo jedan od operatera koji će morati da uđe u tu tržišnu tu tržišnu utakmicu i sa domaćom konkurencijom i sa stranom konkurencijom.U nekom trećem koraku će se napraviti preduzeće za putnički transport koji će država, kao i u čitavom okruženju i celoj Evropi, na određeni način subvencionirati kroz naknadu za prevezenog putnika, a teretni transport će, kao u svim zemljama u okruženju, postati potpuno ekonomska kategorija.Da išli u korak sa tim restrukturiranjem železnica, već budžet za 2014. godinu predviđa smanjenje subvencija za železnice, u godinama pred nama to smanjenje subvencija, ta politika smanjivanja subvencija će se nastaviti, ali da bi išli u tom pravcu, mi moramo da usvajamo upravo ovakva zakonska rešenja koja će omogućiti i da naše železnice postanu konkurentne, ali i da se stvore uslovi da se ovo tržište otvori i da iz otvaranja tog tržišta imamo dodatno investiranje u infrastrukturu.Sledeći zakon je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima. U tim izmenama i dopunama nekoliko stvari se predlaže. Ono što je, po svemu sudeći, iz ove rasprave koju sam video da je bila i nekih amandmana koji su podneti, najinteresantnije i najznačajnije, očigledno je to što se izmenama ovog zakona predlaže odredba da stanice za snabdevanjem gorivom, odnosno benzinske pumpe, postanu sastavni deo javnog puta, a ne kao do sad prateći sadržaj.Šta to znači? To znači da prilikom izgradnje novih javnih puteva, u procesu planiranja i u procesu eksproprijacije, neće se vršiti eksproprijacija samo onog dela javnog puta kao što je to bilo do sada, već će u startu biti predviđena mesta i stacionaže za buduće benzinske stanice, država će za te tačke izvršiti eksproprijaciju, oni će postati deo javnog puta, ostati u državnom vlasništvu, nakon čega će preduzeće zaduženo za održavanje tih puteva, odnosno organizaciju i upravljanje tim putem, odnosno država, vršiti licitaciju tih lokacija, izdavati te licitacije naftnim kompanijama na period od 10, 20 ili 30 godina, kako se to bude predvidelo, i od toga će država u kontinuitetu ubirati prihod, što kroz naknade za izlazak na put, što od zakupa samog zemljišta.Lično smatram da je reč o jednom dobrom rešenju koje obezbeđuje nekoliko elemenata. Pod jedan, obezbeđuje dodatnu bezbednost u saobraćaju, jer ćemo moći kao država i kao društvo da apsolutno kontrolišemo te tačke na kojima će se nalaziti benzinske stanice. Samim tim, kada kontrolišemo gde se nalaze, iznalazimo najbolja saobraćajna rešenja, kako će se oni uključivati nakon toga na javne puteve.Pod puteve.Pod dva, time obezbeđujemo dodatno finansiranje javnih puteva i njihovo održavanje, a podsećam da su nam javni putevi u poprilično lošem stanju. Moram da kažem da je ova odredba u sebi duboko antikoruptivna. Kada to kažem, želeo bih da podsetim kako je to do sada izgledalo. Imamo javni put, na tom javnom putu sa leve i desne strane imamo mahom privatne vlasnike zemljišta koji ulaze u dogovore i aranžmane sa naftnim kompanijama, vrše pritisak i na lokalne samouprave i na nadležna ministarstva da se upravo na njihovom sedištu definišu stacionaše za benzinske stanice i onda bez bilo kakvog kriterijuma se pojavljuju nove benzinske stanice, gde na jedan, za mene, poprilično mistifikovan način se određuje na čijem zemljištu će se nalaziti buduća benzinska stanica.Kako to izgleda u praksi? Mi kažemo – potrebna je benzinska stanica. Na rastojanju od par stotina metara se nalazi moja lokacija ili lokacija gospodina Lasice, da ne koristim bilo koga drugog, i neko ima diskreciono pravo da kaže da li će benzinska stanica biti upravo na mojoj parceli ili na parceli gospodina Lasice. Ako kaže da je na mojoj parceli, onda vrednost hektara moje parcele raste na milion evra, a njegova ostaje na nekih 5.000 do 10.000 evra, u zavisnosti od lokacije. Mislim da je to vrlo diskutabilan metod, da je ovaj predlog, da to bude državno vlasništvo, da država na mestima na kojima procenjuje da je potrebna benzinska stanica izvrši eksproprijaciju. Ta eksproprijacija se vrši po cenama koje su identične kao za javni put, da to ostaje prihod države, da država ubira taj prihod u kontinuitetu i vraća ga ponovo građanima kroz održavanje javnog puta, da je potpuno ispravan, da je legitiman i da je duboko antikoruptivan.Da ne zaboravim, time ćemo konačno imati jedan uređen sistem javnih pumpi, benzinskih pumpi, jer čini mi se da smo jedna od retkih država gde u ovom trenutku ne postoji nikakva pravilnost o tome na kom rastojanju se nalaze benzinske stanice. Imamo ih čak negde i na kilometar, dva, negde ih imamo i na više od 30 kilometara, dok je u čitavom okruženju, pogotovo u državama EU, to jedan uređen sistem, gde se zna da su benzinske stanice otprilike na 30 kilometara.Jednom prilikom kada sam dolazio kolima iz Budimpešte prema Beogradu, upravo sam se pozabavio brojanjem, tako da od tako da od Budimpešte do naše granice, to je nekih 200 kilometara, izbrojao sam šest benzinskih stanica, a od naše granice do Beograda, što je identično 200 kilometara, 11 u jednoj varijanti, 12 u drugoj varijanti. Vidite da tu preterujemo, što izaziva dodatnu nebezbednost na putevima, a ne stvara nikakav dodatan prihod za budžetske korisnike, eventualno stvara za naftne kompanije, što u krajnjem slučaju nama nije prvi interes.Ovaj zakon predviđa još nekoliko stvari, da se naftovodi i, kako se u zakonu kaže, produktovodi, a to su ponovo neki vodovi kojim se može vršiti i dopremanje gasa i nekih drugih stvari. U nekim državama u Evropi se kroz te produktovode doprema i mleko na nekim kraćim rastojanjima, se oni tretiraju kao infrastrukturni sistemi i da kao takvi ulaze u proces planiranja i jedne planske dokumentacije koja je potpuno konsolidovana sa planskom dokumentacijom za izgradnju puteva.U skladu sa evropskim direktivama, ovaj zakon govori o minimalnim uslovima bezbednosti koje mora ispunjavati tunel.

Ovaj zakon predlaže da se to rešenje promeni i da se od sada ta materija definiše uredbom koju bi donosila Vlada, zato što je reč o materiji koja mora da bude usklađena sa nekoliko ministarstava. Takođe, ovaj zakon definiše i vanredni prevoz, kao specifičnu vrstu prevoza koja se obavlja i u unutrašnjem i u međunarodnom okviru i zbog toga definiše administrativne procedure koje treba da ubrzaju čitavu tu proceduru.Treći zakonski projekat je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi. Znam da Znam da se mnogi i u ovoj sali a pogotovo u široj javnosti pitaju zašto Srbija usvaja Zakon o pomorskoj plovidbi kada nema more? Razlog za to leži u činjenici što, bez obzira što nemamo more, imamo oko 5.000 pomoraca koji rade na stranim brodovima i od toga izdržavaju svoje porodice i ostvaruju značajan prihod i za ovu državu. Da bi oni mogli taj posao da rade, mi moramo da imamo usvojen Zakon o pomorskoj plovidbi koji u potpunosti definiše procedure za njihovo licenciranje i sve dozvole koje su im potrebne da bi obavljali taj posao.Osnovni razlozi za izmenu postojećeg zakona su unapređenje i zaštita prava tih naših pomoraca kroz usklađivanje sa Konvencijom o radu pomoraca koja je ratifikovana 2012. godine. Najvažnije odredbe koje se nalaze u ovom zakonu su činjenica da uvodimo licenciranje agencija koje posreduju pri zapošljavanju pomoraca. Do toga smo došli tako što smo pratili iskustva koja naši pomorci imaju u procesu obezbeđivanja poslova i agencija koje im te poslove obezbeđuju, koje to u velikom velikom broju slučajeva ne rade u skladu sa našim očekivanjima i onim što je praksa u čitavom svetu.Naši pomorci često nemaju ni zdravstveno osiguranje, osiguranje u slučaju nezgoda, da se neke nazovi naknade za njihovo zapošljavanje naplaćuju od pomoraca umesto poslodavaca, tako da predviđamo licenciranje agencija koje posreduju pri zapošljavanju i one će ubuduće morati da imaju sklopljene ugovore sa brodarskim kompanijama gde šalju pomorce i svoje usluge će ubuduće naplaćivati od tih brodarskih kompanija, a ne od pomoraca. One će morati da imaju obavezne polise osiguranja i ponavljam, a to je nama najvažnije, svoje usluge će naplaćivati od kompanija a ne od pomoraca.Uređena su i pitanja koja se odnose na radno vreme pomoraca, radne i životne uslove na brodu, brodu, postupak ovlašćivanja zdravstvenih ustanova za vršenje zdravstvenih pregleda pomoraca, jer je reč o vrlo specifičnim pregledima koji su usklađeni sa sa čitavim setom međunarodnih propisa i, konačno, ove izmene Zakona u članu 30. definišu rad trening centara odnosno relaksiraju postojeću odredbu iz zakona koji je usvojen pre dve godine i definišu postepeno puštanje u rad tih trening centara kojih u ovom trenutku nema u Republici Srbiji. Naši pomorci su za te licence u situaciji da idu i da ta prava ostvaruju negde u inostranstvu, najčešće u Hrvatskoj i Mađarskoj.Znam da ste svi dobili na i-mejl dopis neke organizacije odnosno udruženja pomoraca koji ukazuje na činjenicu da bi možda ti treninzi mogli da se ostvaruju u Srbiji na našoj Vojnoj akademiji. Moram da kažem da Ministarstvu i našem sektoru za vodni saobraćaj nije poznato da takva organizacija i takvo udruženje postoji. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa ljudima iz tog udruženja i te organizacije, ali na broj telefona koji je dostavljen nama i svima vama narodnim poslanicima se niko ne javlja.Želim da kažem da postoji razlog zašto je pre dve godine izmenom Zakona da se taj proces obuke obavlja na način na koji se to radilo do sada. Pre svega, to je posledica činjenice da smo do 2011. godine u treningu imali veliki broj nepravilnosti koji su rezultirali sa 250 podnetih krivičnih prijava MUP-u Republike Srbije zbog povrede zakona i drugih propisa u ovom procesu i da smo bili vrlo blizu toga da izgubimo bilo kakvu mogućnost da se naši pomorci licenciraju i da rade na brodovima širom sveta u ovom vremenu koje je pred nama. Upravo ovih dana mi očekujemo novu inspekciju nadležnih evropskih organizacija koje treba da vide da li smo do kraja definisali te procedure da bi neko bio licenciran da obavlja posao mornara, kapetana i svih ostalih segmenata koji definišu rad pomoraca.Mi ostajemo pri rešenju koje je u postojećem zakonu. Predviđamo da se u licenciranje trening centara uvede jedan dvostepen, da se to radi u dvokoraku, da postepeno uvode da postepeno uvode licence za različite nivoe rada pomoraca. Nismo u mogućnosti da apriori taj posao poverimo Vojnoj akademiji, i Vojna akademija mora za taj posao da se licencira. Na kraju, ono što je i najvažnije, mi smo za ovo zakonsko rešenje dobili saglasnost i Ministarstva odbrane koje apsolutno razume materiju o kojoj se radi i probleme sa kojima se suočavamo. Znači, Vojna akademija, nažalost, nije u ovom trenutku u mogućnosti da u potpunosti vrši ovaj proces i da se predstavi u skladu sa evropskim propisima kao trening centar, ali može da se za to licencira.Ponavljam,

Predlog zakona o potvrđivanju Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja. Sada ću ubrzati pošto sam malo odužio o ovim prethodnim zakonskim rešenjima. Najvažniji razlog za potvrđivanja ovog AGN sporazuma je to što će ovim Republika Srbija prihvatiti tehničke parametre za klasifikaciju evropskih unutrašnjih vodnih puteva koji su sačinjeni od strane UN. To smo već uradili za sve naše železničke linije, za putnu mrežu. Ovim se stvaraju zakonske pretpostavke da se nacionalno zakonodavstvo usaglasi sa zahtevima propisanim AGN-om.Ovakav sporazum je do sada ratifikovalo 17 država, mi bi bili 18 država i smatramo da je jako važno za budućnost vodnog saobraćaja koji je veliki potencijal a koji ova država, čini mi se, do sada nije koristila u potpunosti.Imamo dva predloga sporazuma o ratifikaciji iz oblasti železničkog saobraćaja sa Ruskom Federacijom i Ukrajinom. O njima ne bih mnogo govorio. Oni su u skladu sa dobrim političkim odnosima koje imamo sa Rusijom i Ukrajinom i oni predstavljaju jedan krovni mehanizam saradnje naših država u oblasti železničkog saobraćaja, stvaraju uslove da naše kompanije koje se bave železničkim transportom sarađuju i da ostvaruju neke preferencijalne vidove saradnje. Ponavljam, ovo je krovni sporazum koji stvara uslove za saradnju, a sve ostalo je pitanje komercijalnih ugovora i dogovora naših železničkih kompanija.Imamo

Mi sporazume o vazdušnom saobraćaju imamo sa velikim brojem zemalja. Sa Australijom smo imali kao Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija neke stare sporazume. Ponavljam, i ovo je jedan krovni sporazum koji treba da omogući dve vrlo konkretne stvari, da „Er Srbija“ u Kočer aranžmanu sa „Etihad ervejzom“ funkcioniše na relacijama Beograd-Abu Dabi, Abu Dabi-Pert, Abu Dabi-Sidnej i Abu Dabi-Brizbejn

od Australije do Abu Dabija i do Beograda.Šta to de fakto znači? Naravno, ne znači da će avion AIR Srbije, iz Beograda leteti za Australiju, već znači da će bilo koji putnik iz Srbije moći dao ode u bilo koju poslovnicu AIR Srbije, kupi avionsku kartu i sa tom avionskom kartom i sa kodom JU koji je kod našeg nacionalnog avio prevoznika, da se preveze do Australije uz presedanje u Abudabiju. To naravno, pre svega je dobro za našu avio kompaniju, ali je dobro i za putnike, jer smanjuje u određenoj meri i troškove njihovog putovanja i njihovo putovanje čini efikasnijim, jer nema tih elemenata i problema vezano za prtljag i sve ostalo što može da prati putovanje na tako jednoj dugačkoj destinaciji.Konačno, imamo međunarodni Sporazum o drumskom saobraćaju sa Slovačkom. Taj sporazum je potpisan prilikom posete predsednika Nikolića Bratislavi 2013. godine. Dugo vremena je pregovaran od strane našeg ministarstva, sa resornim ministarstvom u Slovačkoj, i on omogućava veliku meru liberalizacije, pre svega u teretnom saobraćaju, odnosno omogućiće da se saobraćaj između Srbije i Slovačke obavlja bez dozvola u bilateralnom tranzitnom i prevozu stvari motornim vozilima čija je najveća masa uključujući i prikolicu ne prelazi šest tona, što je veliki pomak u odnosu na sistem dozvola koji smo imali do sada.Sve u svemu, jedan set od osam zakonskih rešenja koje ja vas pozivam da podržite, da o njima vodimo raspravu, da čujemo mišljenje narodnih poslanika. Na ova zakonska rešenja je bio jedan broj amandmana, neki od tih amandmana smo kao ministarstvo prihvatili, ali smo apsolutno voljni, apsolutno spremni da i u raspravi o amandmanima ponovo čujemo obrazloženja podnosilaca tih amandmana. Ukoliko ta rešenja kvalitetnijim čine ove zakonske projekte da ta rešenja prihvatimo.Zahvaljujem se na pažnji. Izvinjavam se što sam odužio i tu smo da čujemo i mišljenja narodnih poslanika. Hvala.

Hvala.Gospodine podpredsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo, želeo bih nekoliko reči da kažem o Predlogu zakona o potvrđivanju Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja, skraćenica AGN.Ovaj sporazum je davne 1996. godine sklopljen i potpisan od strane nekoliko evropskih zemalja. Mi smo čekali na ovo da dođe do nas, ili ispred nas, punih 17. godina. Zato pričam o ovom sporazumu pošto dolazim iz jednog grada pored kog teče reka Tisa.U ovom sporazumu tri naše reke su obuhvaćene, Dunav, Sava i Tisa. Šta je razlika između ove naše tri reke? Dve imaju međunarodni status plovidbeni status, a jedna samo međudržavni plovidbeni status, to je reka Tisa.

Izvire u Karpatima u Ukrajini, protiče kroz Rumuniju, kroz Slovačku, kroz Mađarsku i kod nas sliva se kod Starog Slankamena u Dunav.Tisa

pri čemu ona i razdvaja Banat od Bačke, jer to je prirodna granica između Banata i Bačke.U Evropskom sporazumu koji je ispred nas, ovde su naznačeni najvažniji vodni putevi od međunarodnog značaja i u ovom sporazumu je naznačen vodni put reke Tise od sektora od ušća, znači od Slankamena do Segedina, kao ogranak E80-01 na glavnoj trasi vodnog puta E80. Takođe, su definisana dva pristaništa koja su od posebnog evropskog značaja, to je P80-01-02 kod Sente, i kod Segedina P80-01 koji ima dužinu reke od 180 kilometara. U našoj zemlji plovidbeni put ove reke je oko 165 kilometara.Sam značaj ovog sporazuma je prepoznat i u Strategiji razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i inter-modularnog transporta Republike Srbije koja je donošena 2008. godine, a mislim da je period važi do 2015. godine.Ako

Sa ovom hidroregulacijom je napravljen jedan hidrološki režim koji dovoljno dobar da ima dobru plovnost reke preko naše države. Sa ovim radnjama što su odrađene u 19. i 20. veku u Vojvođanskom delu ova reka je skraćena sa 200 kilometara sadašnjih 164 i to svih plovnih 164 kilometra.Sa podizanjem brane kod Novog Bečeja, ova brana je sa brodskom prevodnicom, plovnost je dodatno poboljšana. Znači, imamo dovoljnu dubinu reke za plovnost ako gledamo celu godinu od 365 dana, 300 dana To je dosta velika razlika ako gledamo našu drugu reku Savu, jer ona nema toliko dana plovnosti, ali ona je već međunarodna, pod znacima navoda međunarodna, jer ima međunarodni plovni status od 2004. godine.Znači reka Tisa sa svojim standardima zadovoljava sve važeće uslove da bude regulisana kao međunarodna reka sa međunarodnim plovnim statusom. Plovidbeni pravni sistem reke Tise je do sada ili sada regulisan sa međudržavnim sporazumom koji je sklopljen 1955. 1955. godine između Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Mađarske.Znači, po ovom sporazumu oni plovidbeni objekti koji imaju zastave dveju država koje su potpisale ovaj sporazum mogu da koriste reku ili da plove ovom rekom, od ušća do toka. Ali, drugi brodovi sa drugim zastavama, znači drugih zemalja, nažalost ne mogu ploviti samo u saglasnost Ministarstva saobraćaja. Brojne zahteve su poslale ove opštine koje se nalaze pored reke Tise i nekoliko privrednika, ovde ću da nabrojim jednog od najvećih privrednika luku u Senti.One organizacije koje se bave turizmom, znači, zahteve su postavili ili nekoliko puta doneli, da bi ova reka postala

Ako gledamo samo luku u Senti ona je na dobrom geografskom položaju. Reka je plovna do same luke, ali do same luke vodi železnički put, a imamo i drumski saobraćaj, znači, sve infrastrukturne karakteristike imamo. Nažalost, zbog uslovljenosti plovidbe ova luka nije u ravnopravnoj poziciji sa ostalim našim lukama koje su u našoj zemlji.Pored

sezonske linije brodom visoke turističke klase tzv. kruzer klase, koje od Budimpešte prave nekoliko puta svoj plovidbeni put. Sa ovim se dokazuje da interesovanje i mogućnost, imamo značajnu mogućnost za unapređenje turizma na osnovama vodnog saobraćaja.U cilju unapređenja vodnog transporta formira se jedna komisija između dveju država, između naše i Mađarske, koja ima jednu ekonomsku saradnju. One su nekoliko puta poslali svoje zahteve jer imaju obostranu želju da ova reka postane od međunarodnog značaja.U skladu sa ovim zahtevima i na osnovu zahteva lokalnih samouprava koje su pored Tise, znači, onih 11 lokalnih samouprava,

Republike Srbije za uspostavljanje slobodne međunarodne plovidbe na sektoru reke Tise kroz našu zemlju, kroz Republiku Srbiju.Nažalost, ovaj postupak je zaustavljen od strane Ministarstva saobraćaja sa obrazloženjem da uspostavljanje međunarodne plovidbe nalaže prethodno potpisivanje ovog sporazuma. Znači, jedno pitanje za gospodina ministra – sa potpisivanje sporazuma koji je pred nama da li će sve prepreke biti otklonjene da bi reka Tisa bila ili dobila međunarodni plovni status.

Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi;

i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari.Osvrnuću se samo na nekoliko zakona i moram na početku da kažem da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije, za ove predloge zakona glasati.Predlog

da podsetimo da važeći Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju je donela Skupština SRJ na sednici Veća Republika od 3. decembra 1998. godine i na sednici Veća građana od 4. decembra 1998. godine.

kao i problemi u uspostavljanju međunarodnog železničkog saobraćaja, tako da je bilo potrebno doneti novi zakon usklađen sa relevantnim pravnim aktima u EU, u oblasti železničkog saobraćaja. Probleme koje ovaj zakon treba da reši su sledeći, s obzirom da je materija vezana za bezbednost železničkog saobraćaja u pojedinim oblastima, a pre regulisanja, a pojedini segmenti nisu rađeni, donošenjem novog zakona, ovakvi nedostaci biće otklonjeni.Malopre smo čuli i od ministra saobraćaja da će da se formira i novo telo, preduzeće za za infrastrukturu. Hteo sam da napravim jednu digresiju i da kažem da je naša infrastruktura dosta loša u železnici i da ako želimo da to rekonstruišemo, da imamo prugu sa dva koloseka i elektrificirane pruge, da vozovi postignu brzinu od najmanje 160 kilometara na čas, potrebno je uložiti oko 4,5 miliona evra.Povezao bih se i sa Narodnom Republikom Kinom koja ima brze pruge i do 350 kilometara koja je relevantna u ovom delu i njena iskustva mogu da nam budu od velikog značaja.Drugi problem koji se rešava ovim zakonom je nepostojanje ovlašćenja Direkcija za železnice, za izdavanje određenih dozvola i sertifikata, kao i donošenja podzakonskih propisa koji su neophodni za nesmetano i bezbedno obavljanje železničkog saobraćaja i definisanje bližih uslova i dobijanje pomenutih dozvola i sertifikata.Donošenjem novog zakona daće odgovor na pitanja vezana za bezbednost i interoperabilnosti železnice i prenesene evropske norme, u tom vidu saobraćaja predstavlja jedini način za rešavanje problema, koji su prepoznatljivi u sadašnjem stanju u oblasti železničkog saobraćaja.Još jednom da podsetim da će poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati ovaj zakon. Za sprovođenjem ovog zakona veoma je bitno da je potrebno obezbediti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.Donošenjem ovog zakona imaće pozitivan uticaj na sve učesnike u procesu odvijanja železničkog saobraćaja, prevoznike, privrednih društva, druga pravna lica.Na privredu Republike Srbije u celini, posebno na železničku industriju, proizvođači i remonteri, i druge učesnike u oblasti železničkog saobraćaja, gde će doći do porasta interesovanja za saobraćaj železnicom, kako u Republici Srbiji, tako i u onim evropskim zemljama koje imaju interes za odvijanje železničkog saobraćaja preko naše teritorije, sa mogućnošću konkurentnosti naših firmi na evropskom tržištu.

zakona.Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima, poslanička grupa Jedinstvena Srbija, podržava ovaj Predlog zakona, između ostalog i zbog toga što u predloženim izmenama navedenog zakona stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom postaju sastavni deo javnog puta, čime se obezbeđuju dodatna sredstva upravljaču državnih puteva na teritoriji Republike Srbije i na taj način što će upravljač naplaćivati mnogo veća sredstva po osnovu naknade za zakup drugog zemljišta, koje će ubuduće koristiti upravljač javnog puta, kako je predviđeno ovim Predlogom zakona.Osvrnuću se i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi. Međunarodna organizacija rada usvojila je 2006. godine Konvenciju o radu pomoraca, koji je do danas priznalo tj. ratifikovalo 38 država članica Međunarodne organizacije rada i koje je stupilo na snagu juna 2012. godine. Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o potvrđivanju Međunarodne organizacije rada pomoraca 18. oktobra 2011. godine.U skladu sa Konvencijom o radu pomoraca izvršena je odgovarajuća dopuna zakona, određena pitanja koja se odnose na radno vreme pomoraca, obaveze i sticanja ploče sa rasporedom radnog vremena na brodu, te radnih i životnih uslova na brodu. Malopre smo čuli od ministra saobraćaja da u Srbiji postoji negde oko 5.000 pomoraca koji rade na brodovima u čitavom svetu.Predlogom zakona urađen je postupak ovlašćivanja zdravstvene ustanove za zdravstvene preglede pomoraca. Ovaj Predlog zakona imaće pozitivan uticaj na srpske državljane koji se ukrcavaju kao članovi posade na pomorskim brodovima a time i na budžet Republike Srbije, imajući u vidu da pomorci značajni deo svojih zarada putem doznaka dostavljaju svojim porodicama u Republici Srbiji.Ovim Predlogom zakona regulisano je ko može da učestvuje u delu posedovanja pri zapošljavanju pomoraca na domaćim brodovima i brodovima strane državne pripadnosti na način propisan Konvencijom o radu. Svoju uslugu posrednik može da naplati sam od poslodavca a ne može kao do sada što je bilo da naplaćuje direktno od pomorca, kakav je i danas slučaj.Do danas poslove posredovanja obavljaju razne agencije koje su u najvećem broju slučajeva u direktnoj suprotnosti sa standardima koje je propisala Međunarodna organizacija rada i to su, da ne kažem mutni poslovi, gde su agencije čak naplaćivale i usluge usmenog razgovora pri zapošljavanju pomoraca od 200 pa i više evra.Takođe, samo nekoliko agencija imalo je zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa pomorskim kompanijama. Trenutno ni jedna agencija ne ispunjava ovaj zahtev Međunarodne konvencije koja posluje u Republici Srbiji, a koja se bavi posedovanjem u zapošljavanju pomoraca. Ispunjavanjem ovih uslova ponovo će moći da se zapošljavaju srpski državljani na pomorskim brodovima. ne postoje jasni parametri za vršenje nadzora nad radom ovih agencija.U ovom Predlogu zakona istakao bih još i veoma bitno da se predviđa licenciranje zdravstvenih ustanova ovlašćenih za vršenje zdravstvenih pregleda pomoraca. Sam proces recenziranja zdravstvenih ustanova zahtevaće finansijsko ulaganje ovih ustanova kako bi uspešno obavljale posao a odnosi se na kurs iz pomorske medicine od strane ovlašćenih specijalista medicine rada u zdravstvenim ustanovama.U Srbiji trenutno ovu licencu nema ni jedna zdravstvena ustanova ali će Republika Srbija na zahtev nadležnog Ministarstva za poslove zdravlja institucionalno sprovoditi Institut za medicinu rada osnovan na teritoriji Republike Srbije.Do

kraju moram da naglasim da će poslanička grupa Jedinstvena Srbija u danu za glasanje podržati ovaj zakon.Sada ću se osvrnuti i na dva sporazuma koja smatram da su od vitalnog značaja za Republiku Srbiju – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti zajedničkog saobraćaja, naravno, poslanička grupa JS podržaće i ove zakone.Republika Srbija pridaje veliki značaj direktno međunarodnom železničkom saobraćaju između Republike Srbije i Ruske Federacije. U poslednje vreme intenzitet odvijanja železničkog saobraćaja između ove dve zemlje je u blagom porastu, ali je po proceni Ministarstva saobraćaja još nije dovoljan.Potrebno dovoljan.Potrebno je uspostaviti direktnu saradnju između dve države odnosno pravno regulisati odnose u železničkom saobraćaju između dve države, kao njenih železničkih preduzeća kojima bi se detaljno regulisali uslovi za direktnu otpremu robe između dve zemlje.Mi u Jedinstvenoj Srbiji u ovom sporazumu vidimo veliku šansu za naše poljoprivredne proizvođače i transport robe, tj. poljoprivrednih proizvoda železnicom u Rusku Federaciju. Moram da podsetim da pre 25-30 godina naročito sela moravskog kraja Konjuh, Bela Voda, Velika Drenova, Milutovac, Sponja, koji obuhvataju opštine Kruševca i Trstenika odakle ja dolazim, bila su poznata po proizvodnji rasada sadnica i transporta železnicom na rusko tržište. Na tom tržištu je ostvarivana velika ekonomska dobit ne samo za poljoprivredne proizvođače nego i za državu. Zato još jednom napominjem da mi iz Jedinstvene Srbije vidimo veliku mogućnost transporta poljoprivrednih proizvoda železnicom na ovom tržište jer je i transport robe na ovaj način sigurno jeftiniji.Moram još da napomene da je ovaj sporazum potpisan u Moskvi 10. aprila 2013. godine u ime Vlade Republike Srbije. Sporazum je potpisao Milan Bačević, ministar privrednih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije a u ime Vlade Ruske Federacije Nikolaj Asov, pomoćnik ministra transporta Ruske Federacije.Još jednom da naglasim da će u danu za glasanje poslanička grupa Jedinstvena Srbija glasati za ovaj Predlog zakona.Na kraju ću se osvrnuti na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja. Da kažem da je ovaj sporazum od velikog značaja za našu zemlju isto kao i sporazum sa Ruskom federacijom i da sve što sam rekao o o prethodnom sporazumu važi za ovaj sporazum sa Ukrajinom. Da ponovim, da je ovo velika šansa za naše poljoprivredne proizvođače da plasiraju svoje proizvode i na ukrajinsko tržište.Još ću samo napomenuti da je ovaj sporazum potpisan u Beogradu 6. juna 2013. godine u ime Vlade Republike Srbije, Sporazum je potpisao Milutin Mrkonjić tada ministar u saobraćaju Republike Srbije, a u ime Kabineta ministara Ukrajine Vladimir Kozak, Kozak, ministar infrastrukture Ukrajine.Na samom kraju mog izlaganja da napomenem da će poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati set svih predloga ovih zakona. Hvala.

domaća zakonska regulativa usaglašava se sa modernim rešenjima i nastoji da u ovom važnom segmentu saobraćajne infrastrukture ide u korak sa vremenom.Postojeći vremenom.Postojeći propisi koji uređuju bezbednost železnice, pre svega Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja koji je donet 1998. godine, zastareli su i više ne odgovaraju potrebama razvoja ove grane saobraćaja. Ovo pogotovo iz razloga što je masa podzakonskih propisa donetih na osnovu tog i ranijih važećih zakona, donešena još pre 30 i više godina.Ujedno, potreba za zakonodavnom intervencijom proizilazi iz činjenice da je nedavno donet novi Zakon o železnici sa čijim odredbama je potrebno usaglasiti i propise kojima se uređuje bezbednost železničkog saobraćaja.U međuvremenu, promene koje su nastupile u pogledu razvoja železničkog saobraćaja i interoperabilnosti domaće železničke infrastrukture i prevoznika u međunarodnom železničkom saobraćaju, kao i potreba usklađivanja domaćih propisa sa propisima EU, iziskuju zakonodavnu intervenciju i u ovom delu.

i infrastrukture, dužnosti prijavljivanja nacionalnih propisa koji obezbeđuju bezbednost železnica u Evropskoj komisiji i drugi.Na

omogućuje se jednoobrazna procedura za sve subjekte železničkog saobraćaja a samim tim i lakši pristup tržištu usluga u železničkom saobraćaju i to kako domaćem tako i međunarodnom. Uvode se jedinstveni kriterijumi i principi za definisanje osnova bezbednosti železničkog saobraćaja, osniva se telo nadležno za istrage železničkih nesreća, incidenata, itd.Sve itd.Sve napred navedeno posebno je važno iz razloga što je potrebni nivo bezbednosti u železničkom saobraćaju potrebno normativno, a potom i faktički osigurati pre nego što krene predstojeći proces restruktuiranja privrednog društva koje upravlja železničkom infrastrukturom i obavlja usluge prevoza u železničkom saobraćaju u Republici Srbiji, te razdvajanja poslova upravljanja infrastrukturom od poslova održavanja infrastrukture i poslova samog vršenja prevoza.Zakonom prevoza.Zakonom se definiše podela železničkog sistema na konvencionalni i železnički sistem velikih brzina sa detaljnim opisom svakog od podsistema, propisuje tehničke specifikacije interoperabilnosti, uređuje uslove za izdavanje dozvola za korišćenje železničkih vozila, propisano je vođenje registra železničkih vozila, propisan je pojam i uslovi za izdavanje sertifikata o bezbednosti i upravljanje železničkom infrastrukturom, uređena je infrastruktura kroz tehničke uslove, uređenost prostora za putnike itd, propisani uslovi kontrole u pogledu signalno sigurnosnih uređaja, uređeno je regulisanje i upravljanje saobraćajem, propisani su tehnički uslovi za železnička vozila, propisani su uslovi u pogledu stručnosti i zdravstvene osposobljenosti železničkih radnika, uređena su ovlašćenja i obaveze tela zaduženog za istrage železničkih nesreća i incidenata, propisan je unutrašnji red u železničkom saobraćaju i ovlašćenja lica odgovornih za kontrolu reda, uređena je zaštita železničke infrastrukture i vozila i uređena je industrijska železnica i industrijski kolosek.Obzirom da ovaj zakon čini neodvojivu celinu sa nedavno donetim Zakonom o železnici te da je isti usklađen u svemu sa pravnim tekovinama EU i da donosi nov pristup rešavanju problema proisteklih iz zastarelosti propisa, kao i da uvodi savremena rešenja u pogledu bezbednosti železničkog saobraćaja, smatramo da isti treba podržati, i poslanička grupa PUPS će u danu za glasanje glasati za ovaj zakon.Gospodine ministre, lično bih bio srećan čovek kada bi reč „interoperabilnost“ bila zamenjena i kada bi se u srpskom parlamentu govorilo srpski. Hvala.

danas pred nama je jedan zakon o kojem smo govorili još u maju, i ovde je prisutan kolega Mrkonjić. Osmog maja ove godine govorio sam o Zakonu o železnici i tada je gospodin Mrkonjić rekao da ćemo u roku od mesec dana usvojiti ovaj zakon. On je u proceduru ušao tek u julu mesecu. Prođe letnja pauza, prođe veliki broj zakona i evo, koji je danas datum a rok je bio negde 1. septembar postavljen od mnogih međunarodnih organizacija. Da nismo usvojili Zakon o železnici i da danas nije ovaj zakon o interoperabilnosti i bezbednosti u železničkom saobraćaju bili bi smo rupa na evropskom tepihu ili ćilim, ali ili ćilim, ali činjenica je da ne bismo mogli da putujemo.Mislim da je u najmanju ruku žalostan vaš opis, gospodine ministre, da nam vi pričate o tome šta znači interoperabilnost u kontekstu toga da će naš voz putovati

lokomotivu, da ste vi ministar u nekoj Pašićevoj vladi, pa da budete na nešto ponosni. Ne kažem da ste vi krivi za stanje u železnici, daleko od toga. Mnogo godina je uništavana.Kada govorimo o bezbednosti u železničkom saobraćaju, krajnje iskreno treba reći da vi danas snosite najveću odgovornost za nešto što se može desiti. Zahvaljujući mnogim medijskim natpisima i željom aktuelne vladajuće koalicije da sakrije sve svoje greške i nesposobnosti, nekim dnevnim događajima smo zaboravili afere koje sada ne bih pominjao, jer su čista politika, a ovaj zakon je više operativan. Činjenica je da imamo u maju mesecu jedan problem, ozbiljan bezbednosni, u železnici. Mnogi su možda već zaboravili zbog tih silnih novinskih natpisa tunel i one probleme sa povređenom decom i onim majkama koje su davale određene izjave. Danas se niste osvrnuli. Tadašnji ministar, a danas kolega poslanik, i današnji direktor Železnice nisu ni obišli povređene. Niko više nije govorio. Danas ste mogli da kažete koliko je ljudi usvajamo jedan moderan zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju i to je lepo. Znate odlično da mnogi zakoni nisu primenjivi u našoj železnici i ovo usvajamo zbog toga što moramo, kao i mnoge druge zakone, ali vi znate da mi njega nećemo moći da sprovedemo na terenu. O kojoj bezbednosti govorimo kada današnji zakoni govore o tome da građani ne mogu ni da priđu, ukoliko imaju njive ili kuće pored pruge, da pokose ambroziju, pošto je toliko zarasla pruga u Srbiji, a njih definitivno ugrožava. Znate štetne posledice ambrozije. ćemo tražiti detektorom za metal većinu naših pruga u državi, a govorim o modernom zakonu i govorimo o vozu koji će putovati, kako vi rekoste, za Nemačku, ali i za mnoge druge države.Berlinskim kongresom smo, hajde da kažemo našom diplomatskom aktivnošću, veoma dobro prošli, ali ko prati priču o železnici zna da smo bili uslovljeni da u roku od tri godine napravimo železnicu ka Turskoj. Pričam o 1878. godini. Šta je danas sa mnogim našim prugama? Da li je to prevaziđeno?Dolazim iz Kragujevca i pomenuću jednu stvar, koja me je strašno čudila, vezanu za aktuelnog direktora Dragoljuba Simonovića. On se negde u prvih šest meseci svog mandata hvalio, a danas je nastavio, jednim lažnim prikazivanjem statistike, a to je da je 18% učešća u kompletnom železničkom saobraćaju putnički saobraćaj. Pohvalio se time što je poraslo učešće u putničkom saobraćaju. Da li to znači da opada privredna aktivnost, gospodine ministre? Ako teretni saobraćaj opada, niko ne treba time da se hvali. To je ona manipulacija statistikom koja često dolazi iz redova vladajuće koalicije.Treba reći, pošto sam pomenuo da dolazim iz Kragujevca, i dovesti u vezu sa ovim, a to je da jedna od većih privrednih aktivnosti jeste sigurno proizvodnja Fijatovih vozila. Železnica Srbije nije dovoljno dobra za Fijat. Ako će Vlada da se hvali da to što smo uveli konkurenciju u železnički saobraćaj nešto što je dobro, ali sa druge strane Vlada je i dalje vlasnik Železnica Srbije i odgovorna je za njeno poslovanje, niko ne odreaguje na konstataciju da Fijat nije zadovoljan i da hoće da menja, da je promenio svog špeditera.Danas imamo i druge probleme u Kragujevcu vezano za blokadu pruge u Kragujevcu. Možemo govoriti o tome da je Fijat na kraju morao sam da obezbedi pružne prelaze u Kragujevcu i da finansira ono što ima kao problem prolaskom kroz centar grada. Da o toj bezbednosti tek ne govorimo, da u mnogo gradova u Srbiji imamo problem bezbednosti zato što pruga nije izmeštena, zato što nije predviđena nikakva investicija.Kada govorimo o investicijama,

je Železnica dobila 18 milijardi.Kada govorimo o bezbednosti, pošto ovaj zakon o tome najviše govori, treba iskreno reći, gospodine ministre, ne znam kako spavate kada znate da Železnica nema sertifikat o bezbednosti, nema licencu. To vam je kao da u drumskom saobraćaju vozite ne registrovan auto, a pri tom nemate vozačku dozvolu. Znate li kolika je kazna za pravno lice ili za građanina Srbije ukoliko vozi ne registrovan auto, a nema ni dozvolu? Takvo je stanje i u našoj železnici, a vi ste kao predstavnik Vlade pre svega zadužen za ovaj resor. Želimo da nam kažete da li ste svesni odgovornosti.Činjenica

ali to ne treba da vas opusti, gospodine ministre. Ne želim nikakav problem, ne želim građanima Srbije. Ovde govorimo o zakonu koji je moderan. Vi ste nam ga tako predstavili. ste nam da je to nešto što je dobro za nas, a niste nam rekli da je ovaj zakon trebao da bude usvojen zajedno sa Zakonom o železnici, ako ne i pre njega. Imali smo jedan ogroman pravni vakum. Tu je možda mala sreća što železnica sporo implementira sve, pa smo imali sreće što nije došlo do nekih ekscesa. Zakon iz 1998. godine je gotovo neprimenjiv sa onim Zakonom o železnici koji smo usvojili.Usvajamo neke akte koji su u suprotnosti jedan sa drugim. Na to smo vas upozoravali još u maju mesecu, kada smo usvajali Zakon o železnici, da niste smeli da ga odvojite. Niste imali nikakav argument.Ovakav zakonski predlog, ništa novo niste doneli što je moralo da bude obrazloženje što smo čekali ovoliko dugo. Jednostavno, pogubljenost ove aktuelne Vlade, bavljenja sama sobom. Znate koliko smo se bavili rekonstrukcijom Vlade. To nas dovodi u problem i u međunarodnoj komunikaciji, pa i o tom vozu koji putuje za Nemačku tako ponosno.Činjenica je da je ovaj zakon potpuno usklađen i prepisan. Činjenica je da je ovaj zakon, zajedno sa Zakonom o železnici, bio predviđen i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju još od pre dve godine. Činjenica je da smo kasnili, ali i naši susedi su kasnili, ali svi su završili i usvojili identičan zakon, gotovo identičan zakon, naravno, prilagođen svojim kapacitetima, svi naši susedi. Svi su pre letnje pauze ovo obavili, jer su znali koji im je rok.Što rok.Što se tiče drugih zakonskih rešenja, imamo ozbiljan problem sa zakonom koji je krajnje kratak i veoma jednostavan, o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima. Vi ste rekli – kontrolisaćemo postavljanje pumpi. Veoma sam vas pažljivo slušao i baš ste izgovorili tu rečenicu, kao da do sada uopšte ona nije bila kontrolisana. Činjenica je da ne izgleda baš savršeno, ne samo postavljanje pumpi, benzinskih stanica u Srbiji, već mnogo stvari. Ali, isto tako je činjenica da je to do sada neko radio.Ukoliko vi želite da uvedete eksproprijaciju određenih teritorija, odnosno nekretnine, zajedno sa određivanjem trase puta, znate, mnogo je bilo zloupotreba. Znaju svi u Srbiji da su ministri dojavljivali gde će ići put, pa ljudi kupe po bagatelnim cenama određene teritorije, znaju gde će proći put. Ali, to je mnogo teže, iako ima korupcije, mnogo teže ostvariti korupciju, s obzirom da veliki broj inženjera odlučuje gde će ići put i gde je to najbolje i kako će to sve funkcionisati.Kada govorimo o benzinskim stanicama, ovo je izvor korupcije. Vi rekoste – ovo je odličan antikoruptivni zakon. Ovo je apsolutnizvor o korupcije. Ja ne znam gde su pripadnici SPS učili o tome šta je to borba protiv korupcije i šta je to demokratija, ali ovo je oduzimanje nadležnosti lokalnim samoupravama. Ja se slažem da je trebalo bolje propisati lokalnim samoupravama i sprečiti eventualno to što ste vi upoređivali vas i vašeg kolegu čiji će se plac kupiti. Ali, ovde će odsad, maltene, ministar odlučivati. Oduzeli ste lokalnim samoupravama. Da, korupcija će biti manja, zato što se svodi na jednog čoveka ili jednu političku partiju, ali činjenica je da imamo i dalje objektivan problem, da će država postati maltene diler nekretninama.Znači, vi ćete eksproprijacijom uzimati imovinu i određivati gde će tačno biti teritorija za benzinsku stanicu. Ko vam daje za pravo da kažete da je to antikoruptivni zakon? Kako možete da kažete da će to biti bolje kada oduzmete lokalnoj samoupravi i novac i kada joj oduzmete i nadležnosti? Koliko god mi bili nezadovoljni time kako je to do sad radila lokalna samouprava, vaš zadatak je da to utvrdite, a ne da im oduzmete.Primena ovog zakona će najverovatnije, pošto nije završena još uvek eksproprijacija puta od Kragujevca do Batočine, pretpostavljam, moći prvo da se primeni u tom delu puta. Ja sam Kragujevčanin i već vidim kako moj grad, ali i opština Batočina, nema mogućnost da odredi gde će biti ta benzinska stanica. Slažem se da je to možda moglo da bude i predmet korupcije, ali će to očigledno sada biti na vašim vratima, svi ti ljudi koji misle da je baš njihov plac ili da na neki način žele da odrede gde će biti benzinska stanica na ovom jednom veoma važnom putnom pravcu.Što se tiče ostalih delova, član 6. najviše govori o tome koliko nije antikoruptivni zakon. Posle člana 6. dodaje se stav 7. u samom članu – ministar donosi propis o uslovima koje mora da ispuni podnosilac zahteva za izdavanje dozvole, o uslovima i načinu izdavanja dozvole, o vrstama dozvola, rokovima važenja dozvola, kao i o sadržaju i izgledu obrasca dozvole za obavljanje vanrednog prevoza. Da li je ovo nešto što vama deluje kao veoma demokratsko? Da li su to načela za koja se borite?Veoma je veliko pitanje – zbog čega na kraju zakona i sami priznajete, a ima puno pitanja o usklađenosti nacrta sa propisima EU? Odredbe sporazuma i prelaznog sporazuma koji se odnose na normativu, sadržinu propisa nema. Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama sporazuma i prelaznog sporazuma nema. Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe sporazuma i prelaznog sporazuma nema. Usklađenosti sa propisima EU, nema ni po svim tačkama, nema potrebe da čitam. Da li je prevedeno na jezik EU? To mi je manje važno, ali su svi odgovori ne, zbog toga što evropska praksa ne može da prepozna ovakav model. To što ste provukli kroz osam članova ovaj zakon ili koliko ih ima, ne znači da on može da bude izopšten iz onoga što jeste naš interes, a to je priključenje i pridruživanje EU.Imamo interesantnu stvar i u članu 7, pretposlednji član koji govori da u članu 83. zakona posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi – Vlada propisuje uslove koje mora da ispunjava tunel u pogledu bezbednosti saobraćaja. Da li će to gospodin Tasovac, Mrkić, možda stručnjak Krstić ili Udovičić odlučiti koliki će biti tunel, kako će on izgledati? Hoće li oni propisivati ili je ovo samo maska za to da će se angažovati neko telo? Pretpostavljam da ne može Vlada da bude dovoljno stručna da odredi ovakve stvari.Pod kojim uslovima će se angažovati određena tela? Zakon treba da bude opšti, ali ne možete da uđete u situaciju da potpuno apstrahujete neke stvari koje kasnije ostavljaju ozbiljne mogućnosti za korupciju. Mislimo da je ova priča sa tunelom jedna velika simbolika ovog zakona. Kažem još jednom, zakon strašno podseća, iako je u osam članova samo stavljen na nešto što liči na ovu Vladu, a to je da provlači određena zakonska rešenja i na kraju vidimo da je to baš suprotno od onoga što ste vi u svom izlaganju rekli. On je najmanje antikoruptivan. Otvara mogućnost za jednu sferu koju građani Srbije odlično poznaju. Zna se ko u Srbiji ima mogućnosti da se bavi naftnim proizvodima i trgovinom. Imali smo puno prilike o tome da čitamo u medijima.Ukoliko bi država imala interes da zaštiti NIS, i to bismo mogli da razumemo, ima vlasništvo. Ona bi smela da se bavi u tom delu, ali ovo zapravo predstavlja još jedan način, hajde da kažemo, uzimanja određenih nadležnosti od opštine i gradova u Srbiji, ali i otvara ozbiljnu sferu za korupciju. Toliko za sada. Nadam se da ćemo dobiti od vas neke odgovore. Kasnije ćemo izneti još neke stavove vezano za ostale zakone. Zahvaljujem.

Antić** Pre svega bih želeo da se zahvalim svim kolegama koje su i do sada učestvovale u raspravi, gospodinu Zoltanu Peku, sa kojim se apsolutno slažem da je šteta što nismo ratifikovali sa AGN ranije, da se slažem da ovo sad stvara da uspostavimo plovnost na Tisi, da je šteta što ta plovnost nije i šireg međunarodnog karaktera, ali to kada uđemo u sistem AGN, onda ćemo na to moći da utičemo. U ovoj fazi nismo mogli da utičemo.Želim se zahvalim kolegama Radoslavu Komlenoviću i Slobodanu Veličkoviću na podršci ovim zakonskim rešenjima i jednom dobrom razumevanju svih ovih zakonskih projekata koji se nalaze danas pred poslanicima.Kada je u pitanju kolega Dušan Obradović, u potpunosti razumem opozicioni ugao iz koga gospodin Obradović pokušava da čita ove zakonske projekte. Nažalost, moram da konstatujem da u najvećoj meri vaše primedbe nisu tačne i u potpunosti ne odgovaraju istini i činjeničnom stanju iz ovog zakona, jedina tačna stvar koju ste vi danas izneli je činjenica da „Železnice“ u ovom trenutku nemaju licencu.(Dušan

sam 72 dana ministar saobraćaja i, naravno, ne znam da li očekujete od mene da rešim probleme koji u ovoj zemlji traju sedamdeset i kusur godina, poput problema u železnici.Naše železnice su nekada bile brže. Pre sedam decenija su maltene bile brže nego što su danas. Nažalost, ne mogu ja na to da utičem.Nije tačno da je subvencija „Železnicama“ 18 milijardi. Ne znam odakle vam taj podatak? U budžetu za 2013. godinu subvencije „Železnica“ su oko 13,5 milijardi, a u Predlogu budžeta za 2014. godinu 12,6 milijardi.

Vi kažete nisam govorio o nekoj perspektivi železnica. Pa, jesam, govorio sam o tome da treba formirati preduzeće za pruge, preduzeće za infrastrukturu, da to preduzeće mora da postane otvoreno i za druge operatere, a da naše „Železnice“ moraju da restrukturiraju svoj putnički i transportni prevoz.Nisam euforično, kolega Obradoviću, govorio o činjenici da će naša železnica voziti do Frankfurta, ali sam rekao da je to sistem koji se uspostavlja. Jednog dana će voziti, kao što će jednog dana i neka strana kompanija voziti po našim prugama i zato moramo da uđemo u sistem interoperabilnosti. Gospodine Veličkoviću, apsolutno ste u pravu, ja sam s time i krenuo. Nisam želeo tu reč u ovom zakonu, ali ova reč je neprevodiva.Kada je u pitanju bezbednost, slažem se sa vama, ima dosta problema. Jedini sam koji je izašao kada je bio udes u tunelu. Tada sam bio predsednik Skupštine Grada Beograda. Jedini sam izašao i obišao to mesto i taj tunel, tako da znam o čemu se radi i kakva je situacija bila. Nažalost, ima puno problema. Na primer, gotovo da ima 2.500 putno-pružnih prelaza u Srbiji od kojih je samo 500 u potpunosti obezbeđen polubranicima i kompletnom signalizacijom.Pruge nam jesu u poprilično lošem stanju. Na svemu tome treba puno raditi, ali, ponavljam, ja sam ovde 72 dana.

Odgovornost za bezbednost u železničkom saobraćaju imaju „Železnice“, a regulatorno telo će biti Direkcija za železnice, ne ministar.Zakon o putevima i ono što sam govorio, ili niste dobro slušali ili pokušavate da mi imputirate nešto što nisam rekao. Nijednog trenutka nisam rekao da će ministar propisivati to gde se nalazi benzinske stanice. Vi ste vrlo netačno povezali dve stvari. Ministar propisuje odredbe vezane za vanredni transport, a ne za to gde će se nalaziti benzinske stanice. Nemojte da povezujete dve stvari. To je vrlo perfidno što ste uradili.Znači, to gde će se nalaziti benzinske stanice će biti rešeno projektom. Taj projekat zna se u kojoj proceduri se usvaja i to ne radi Ministarstvo za a pogotovo ne ministar. To radi stručno telo koje definiše u prostornom planu kroz idejni projekat, kroz javnu raspravu. U toj javnoj raspravi učestvuju lokalne samouprave i definišu se stacionaži na kojima će biti benzinske stanice.Apsolutno tvrdim da je ovaj sada zakonski projekat i ovo zakonsko rešenje duboko antikoruptivno. Zašto? Zato što država definiše na kojim mestima u jednoj vrlo jasno i precizno definisanoj proceduri na kojim mestima na javnom putu treba da se nalaze benzinske stanice. Kada se vrši eksproprijacija za javni put, eksproprijacija se vrši i za te tačke gde će biti benzinske stanice. Pretvara ih u državno zemljište i plaća eksproprijaciju po onoj cifri koja je za to propisana. To ostaje trajno dobro ove države i ovog naroda, koje država preko svog preduzeća izdaje benzinskim pumpama, odnosno naftnim kompanijama koje se javljaju za taj projekat na licitaciji. Plaćaju naknadu državi i za korišćenje tog zemljišta i za izlaz na javni put.Ponavljam, nema više situacije u kojoj vlasnik privatne parcele kreće da traži vezu u opštini, vezu u ministarstvu i njemu se za njegovu lokaciju crta stacionaža za benzinsku stanicu i onda on posle svoj hektar zemlje prodaje za nekoliko miliona evra nekoj od naftnih kompanija koja tamo dobija svoje privatno vlasništvo.Plašim se da vi to, kolega Obradoviću, ne razumete i vrlo sam raspoložen da, kada budemo na Odboru raspravljali amandmane, tu stvar prođemo joj jedanput.Ovo je zakonsko rešenje koje je ušlo u Skupštinu pre nego što sam ja izabran za ministra i apsolutno podržavam ova zakonska rešenja zato što i teoretski i praktično verujem da su ova zakonska rešenja potpuno ispravna.Ponoviću ono što ste govorili vezano za ulogu ministra. Ta uloga ministra je vezana za donošenja Pravilnika o vanrednom prevozu.Ono što je vezano za tunele, pa do sada je to rešavano pravilnikom koji je donosio ministar, donosio ministar, a sada predlažemo da se to pitanje rešava uredbom koju usvaja Vlada.Apsolutno ne razumem, sem namere da nešto kritikujete, gde ste našli to da kritikujete i zašto pominjete ministra Tasovca. Pa potpuno je jasno da u takvom jednom segmentu učestvuje Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo građevine i infrastrukture, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prostornog planiranja. Pa, neće, naravno, Ministarstvo kulture, tako da vas molim… Došao sam ovde vrlo spreman da učestvujem u jednoj ozbiljnoj raspravi, ali vas molim da tu raspravu držimo sa obe strane na jednom ozbiljnom nivou. Hvala.

pa onda privatna pumpa, nema 50 metara. Jedna za drugom. To je suština ovog predloga, o čemu je ministar ovde govorio. To samo može u Srbiji i to ne može na pošten način ili ja bar ne verujem da može na pošten način na autoputu jedna pumpa za drugom

može očigledno po zakonu. Ono što je veoma bitno jeste da se ovde odmah shvati da je ovo jedan čast politike, kako to SPS radi sve ove godine, jedno izokretanje reči.Gospodine ministre, ja sam veoma konkretno rekao da ste vi od sada, odnosno od kada ste ministar, nadležni za to, i pitao sam vas za to kako spavate kada znate da nema sertifikat o bezbednosti. Vi odgovarate, pa nema licenca. Pitam vas, jel istina da nema ni sertifikat o bezbednosti niti licenca? Da li vi dozvoljavate da se građani Srbije voze u takvim okolnostima? To je ono što je pitanje. Nemojte vi da svodite na lično, da li ste vi krivi za to. Ja sam u jednoj rečenici, konkretno i rekao da niste vi krivi za stanje u železnici, a vi ste se uhvatili baš za to da objasnite kako sam vas ja prozvao za nešto što svi građani Srbije znaju da je ozbiljan problem države. Ne može to da reši jedan čovek, to je činjenica, a naročito ne ova Vlada.Što se tiče tih stvari, ako vi govorite o tome da nije 18 milijardi za železnice. Nemojte da manipulišete više tim ciframa. 13,5 milijardi je direktno na osnovu jedne stavke. Recite nam šta je sa ostalim finansiranjima po projektima, šta je finansiranje kreditima? Kada se sve sabere, koliko je to novca od strane države odlazi ka železnicama? Verovatno i više od 18 milijardi. Ajde saberite nam tu cifru i recite. Nemojte da manipulišete jednom stavkom iz budžeta, pa kažete sledeće godine će biti još manje. Politika države jeste da smanji subvencije, ali kod za svaki dinar moramo da uvedemo pravilo da znamo šta je to urađeno za taj novac. Nemojte o tome da govorimo.Znači, što se tiče železnice mi imamo direktora koji je svom sinu, prvo što je uradio, obezbedio posao u SDPR, kao rukovodilac. Sa 26, 27 godina odlazi na posao službenim vozilom „Železnica Srbije“. Ministre jel vi znate. Vi ste nadređeni „Železnicama Srbije“? Da li znate zašto se koriste tih 18 milijardi, između ostalog? To je ono što je pitanje. Evo završavam. Mi možemo uvek govoriti o tome šta je bezbednost, ali vi ste rekli da ste bili taj dan u tunelu i veoma je važno da nam kažete šta je bilo? Ja sam vas samo pitao da li osećate odgovornost da kažete? Tamo ste izjavili da će se ispitati i utvrditi odgovornost.

neko ko ima veze sa železnicom, niti sa republičkom administracijom, u tom trenutku. Izjavio sam, naravno da treba utvrditi sve okolnosti, i te okolnosti su utvrđene. Formirana je bila komisija, definisani razlozi zašto je došlo do samog udesa.Ponavljam, država za subvencije za železnice izdvaja 13,5 milijardi u 2013. godini, 12,6 milijardi u 2014. godini. Nespretni su vaši pokušaji da vi sada predočite da država izdvaja i ono što su krediti. To su krediti koji su razvojnog tipa, razvojnog karaktera. Da, ponavljam, „Železnica“ nema u ovom trenutku sertifikate i licence koje su joj neophodne. neophodne. Nije ih ona izgubila, gospodine Obradoviću. Ona ih nije imala ni kad je gospodin Marković bio prethodnih nekoliko godina direktor. direktor. Evo tu je kolega Marković. Kolega Rosić je bio direktor Direkcije za železnice.Nisu problemi nastali u prethodnih godinu dana. Oni postoje i pre vremena kada je bila prethodna Vlada i sve vlade u poslednjih nekoliko decenija. Nemojte da sada posmatramo da su u stvari počele pre godinu i nešto dana, kada je formirana ova Vlada, ili pre 72 dana, kada sam ja postao ministar. Problemi postoje od ranije. Nisam vas čuo da ste pre godinu i po dana imali toliko katastrofične poglede na funkcionisanje železnica, a stanje je bilo isto. Nije bilo ni bolje ni gore.Ja radim sa ovi timom ljudi i apsolutno smo posvećeni. Ne, ne neću da kažem. Ni jednog trenutka nisam pomenuo ovde ni jednu političku stranku, niti sam ja ovde danas predstavnik svoje stranke, da bi polemisao sa bilo kim iz stranačkog ugla. Ja sa ministar saobraćaja, ovde sam sa svojim timom. Ovi ljudi, ne znam da li je bilo ko član bilo koje stranke, niti sam ih to pitao. Mi pokušavamo da uspostavimo jedan profesionalan sistem upravljanja javnim dobrima u Republici Srbiji, kojima se bavi Ministarstvo saobraćaja. Svakog dana smo posvećeni tome da unapredimo sistem za koji smo zaduženi.Naš sektor za železnički transport sa Direkcijom za železnice i javnim preduzećima „Železnice Srbije“, svakog dana rade na uspostavljaju sistema kvaliteta koji će obezbediti da železnice dobiju neophodne licence i sertifikate.Liberalizacija je nešto što je pred nama. To je naša obaveza. Ne vidim zašto vi toliko tragično doživljavate činjenicu da postoji neka firma „Kombinovani prevoz“ sa kojom „Fijat“ na današnji dan vrši poslove u okviru svog industrijskog koloseka. Taj „Kombinovani prevoz“ će i možda još 11 drugih kompanija koje Direkcije za železnicu traže da uposle svoje lokomotive i vagone, dobiti možda u nekom pilot projektu mogućnost da voze našim železnicama, kao što će za dve godine tu mogućnost dobiti i strani operateri.To jednostavno nije nešto što je tragična okolnost, koja govori o našim železnicama, nego govori o sistemu u koji mi idemo. To je sistem jednog otvorenog tržišta. To će zaposliti naše ljude. To će zaposliti naše radnike. To će zaposliti i ljude u železnici koji rade na održavanju pruga. Znači, sve to ide u nekom pravcu, ali vas podsećam da je polazna osnova koja je mene dočekala u ovom sistemu vrlo teška i vrlo komplikovana, ali nije nova. To su stare okolnosti sa kojima mi baratamo. Kao što nije strašno ni to što je „Fijat“ učestvovao sa gradom Kragujevcem u rešavanju nekih putno-pružnih prelaza i činjenicom da oni trebaju da budu više zaštićeni, jer to i jeste posao onih koji su vlasnici koloseka, koji koriste kolosek, i lokalne samouprave na čijoj se to teritoriji nalazi.Ponavljam, ne želim uopšte da ovu raspravu svodim na stranački nivo. Interesuje me da pričamo o činjenicama i da te činjenice doživljavamo objektivno i realno, da probleme shvatamo sa genezom koju imaju, a ne da se ponašamo kao da je neki problem nastao juče ili prekjuče, a suočavamo se sa njim više decenija, ili više godina. Hvala. replika. **Dušan Obradović** Gospodine ministre, građani Srbije ne plaćaju ministra da bude hroničar, da nam uspostavi jednu genezu problema.Nisam problema.Nisam vam ni u jednom trenutku rekao i ovo treći put ponavljam, pošto ne znam da li želite da čujete, pošto ocenjujete moju kompetentnost, ali očigledno ocenjujete i moju dobronamernost u kontekstu da pomognemo, pre svega „Železnici Srbije“, ni u jednom trenutku nisam rekao da ste vi krivi. Vi ste stalno u nekoj ulozi žrtve, a sa druge strane i u ulozi čoveka koji je došao sa strane da nas izvesti.Recite nam, šta je to što ćete da uradite?

priča o demokratama da je liberalizacija dobra, vi ste prvi. Mi to pričamo preko 20 godina i mi smo se za to borili kada vi niste imali sluha za liberalizaciju. Ali, sa druge strane treba stvoriti uslove da „Železnica“ izdrži konkurenciju. To je vaša odgovornost ministre. „Železnica“ je vlasništvo Srbije i vi ste ti koji ste odgovorni da „Železnica“ može da izdrži konkurenciju.U prvih mesec dana kada se otvorila ikakva mogućnost da neko pobegne od saradnje sa našom „Železnicom“, a to je npr. „Fijat“ pošto sam iz Kragujevca, neko je to iskoristio. Vi se još ponosite time – to je liberalizacija, to je zašta smo se borili. To je način na koji ste vi doživeli liberalizaciju. To nije dobar način. Vi ste odgovorni za to da sve što je u vlasništvu države funkcioniše, da bude konkurentno, a ne da budemo u situaciji da govorimo o vozu za Frankfurt. Ponavljam ga ponovo, jer imamo 1500 kilometara železnica u Srbiji, a samo 3% može da pređe 100 na sat.

se te pare troše? O tome neka raspravljaju državni organi. Ali, ja vam kažem da za te pare ne može da se održava sistem, a ne da se grade nove pruge. One mogu da se grade kao i putevi Srbije, iz kreditnih aranžmana, onoliko koliko država bude snažna. Zato je neophodno da se do kraja godine završi reorganizacija železnica i infrastruktura, da po zakonu železnica bude samostalno preduzeće i da država ulaže pare u infrastrukturu. To je ono što vi ne razumete.Kad je reč o tom vozu koji vi pominjete, u tunelu, nesreće se dešavaju i to je

Odgovor je – trošite samo na plate. Apsolutno svaki dinar ide na plate. Nema razvoja, nema popravki pruga, nema lokomotiva, nema ničega. To je istina. O tome mi vama govorimo.Prvo

kao što i vi znate da nije tačno da je DS bio 12 godina na vlasti. Pokušajte bar u tome da se suzdržite. Ovde u Skupštini smo to manje-više regulisali. Znam da ljudi ovde možda nisu navikli da čuju šta se u Skupštini priča. To je neistina.Mi vas pitamo – gde idu pare, na šta se troše i šta će ministar da uradi povodom činjenice da nemamo sertifikat o bezbednosti, da su građani ugroženi u budućnosti? Ne znam da li razumete taj koncept budućnosti? Hvala.

sam ponosan na činjenicu da sam Socijalista. Ali, pokušao sam danas da ne politiziram ovu raspravu nego da je vodimo na jednom nivou koji je pre svega u interesu rešavanja problema koje ovi zakoni pokušavaju na na određeni način da reše.Uporno podsećam da mi imamo loše stanje kada su železnice u pitanju, pruge su nam u lošem stanju, lokomotive su nam loše, vagoni su nam loši, imamo puno zaposlenih u železnicama, izdvajamo dosta sredstava za subvencije koje odlaze na plate, itd. Ponavljam, odlaze na plate od kad je sveta i veka, niko to nije sada izmislio, tako je to, nažalost,

Nemamo projekte za unapređenje pruga.Imamo kredite koji su podignuti za rehabilitaciju pruga. Tu pre svega mislim na ruski kredit. Nažalost, ne mogu da aktiviram te kredite i svakog dana radim na tome da aktiviramo te kredite, ali, ne postoje projekti. Ne postoji projekat za rehabilitaciju pruge Pazova - Novi Sad, ne postoji projekat za rehabilitaciju pruge prema Baru i tek 2015. godine možemo da aktiviramo tih 800 miliona dolara, odnosno najveći deo od tog ruskog kredita. Ponavljam, zato što nemamo zato što nemamo projekte.Mislim da bi na današnji dan u tom strančarenju bilo najlepše da svi ućutimo, jer smo krivi za to svi zajedno. Ne želim uopšte da se bavim godinama i decenijama i vekovima koliko je ko na vlasti, ali ponavljam, niko nije bio spreman da napravi iskorak i to do danas nije urađeno. Ne kažem da je na to spremno ni sadašnje rukovodstvo Železnica, ni ja kao ministar, ali moram da kažem da to niko nije radio do sada.Minimum prethodne četiri godine je stranka iz koje vi potičete, gospodine Obradoviću, vodila Železnice i ja vam to ne prebacujem, nego samo ukazujem na okolnost ni da u te četiri godine ništa nije urađeno, kao što nije urađeno ništa kvalitetno ni u prethodne četiri godine

predsednik Skupštine tog društva i znam da postoji ogroman otpor u Železnicama da prihvate bilo kakvu korporizaciju u okviru Železnica Srbije. Ljudi su navikli na to da ih ima skoro 20 da svake godine republički parlament na predlog ministarstva koje je nadležno i Ministarstva finansija usvoji budžet, koji ima jednu ogromnu stavku za subvencije za koje se zna da idu na plate. Normalno je da postoji otpor da se bilo šta promeni i niko ništa nije menjao godinama i decenijama.Sada pokušavamo nešto i dva vam izneo viziju, gospodine Obradoviću, šta je predlog ovog ministarstva. To je bio predlog i prethodnog ministarstva. Vrlo sam istrajan u želji da to uradimo, izdvojiti infrastrukturu, izdvojiti infrastrukturu, putnički i železnički saobraćaj. U sledećem koraku napraviti javno preduzeće – pruge Srbije. Pruge Srbije trebaju da koriste svi oni koji imaju interes, i domaći operateri i strani operateri. Za dve godine ćemo morati da pustimo strane operatere na naše pruge, naplaćivati korišćenje tih pruga, uposliti ljude koji će raditi na održavanju pruga. Sa druge strane, u prvom koraku – formirati preduzeće za putnički i teretni transport. U drugom koraku – to razdvojiti. Putnički transport, kao čitava Evropa i sve zemlje u regionu, držati na nivou nekih doplata po prevezenom putniku, a teretni transport učiniti potpuno ekonomski opravdanim i on mora da funkcioniše na ekonomskim osnovama.To je neka vizija i to je neki put koji će biti jako težak. Jer, ponavljam, evo ovde imamo jednog doskorašnjeg direktora Železnice, jednog rukovodećeg čoveka u Železnici, Milutin Mrkonjić je ceo život radio i sarađivao sa železnicama, taj sistem je inertan i boriće se protiv bilo kakvih promena. Potrebno je da svi guramo u pravcu da se to promeni da bi imali bolje železnički transport i da bi manje sredstava izdvajali od strane poreskih obveznika za subvencije železnice. Mnogo teška priča i nemojte da se igramo ping ponga. Ponavljam, nemojte da pominjemo stranke, jer svi smo krivi što je takvo stanje.Zaista stanje.Zaista se više neću uključivati u ovu polemiku, saslušaću sve primedbe poslanika, poslaničkih klubova. Izvinjavam se što sam ušao u ovu jednu polemiku za koju sam unapred rekao da neću ulaziti.

zaključi ova rasprava između članica Socijalističke internacionale, ko je kriv za još jedan projekat Republike koji je dotakao samo dno. Kriv je sistem. Vi ste mi sada, gospodine ministre, dosta mojih argumenata koje sam hteo da kažem i koje sam ranije ponavljao govoreći o državnim Železnicama Srbije, izbacili iz ruku, jer taj trom zatvoren je autistični sistem koji treba da bude generator razvoja jednog društva, jedan od bitnih generatora je upravo crna tačka na železničkoj karti Evrope.Mi smo u vreme Kneževine Srbije imali prosečnu brzinu vozova od 35 kilometara na čas. Sada kada u svetu vozovi idu 300 kilometara na sat i kada je udobnost i sigurnost bolja nego u avionskom prevozu, ovde se vode bespotrebne rasprave - ko je kriv? Kriv je postavljeni sistem. Ono što ovaj predloženi zakon o bezbednosti, i ja bih rekao sistemu tehničkih mera po standardima EU predviđa, to je nešto što smo mi stalno pričali da treba da se uradi u našoj železnici, da se razdvoje privredni subjekti, da se ulaže u razvoj i otvori konkurentnost.Ono što niko nije rekao, uz uvažavanje svih vaših dobrih namera, to je da ćemo mi u budućnosti imati najveći deo problema sa kojima se sada srećemo, su procene relevantnih stručnjaka da je potrebno u železnički sistem Srbije uložiti negde oko 4,6 milijardi evra. To je ogroman novac koji država Srbija sada nema. Međutim, ono što možemo, možemo uraditi usaglašavanje tih tehničkih standarda i probuditi iz jednog dubokog sna železnice Srbije.Tako je pompezno železnice Srbije.Tako je pompezno najavljivan ruski kredit, mi smo glasali za uzimanje tih kreditnih sredstava, pričano je o raznim projektima, da ih sada ne pominjem, i onda dolazimo do toga da novac stoji, da je država pokazala još jednom svoju odgovornost i da sredstva koja su nam odobrena mi ne koristimo za razvoj železnice zbog toga što ne postoje adekvatni projekti.Da li ćemo mi glasati za Zakon o bezbednosti i usaglašavanju tehničkih propisa? Da. Zašto? Zato što je to nešto što je neminovnost i što je budućnost železnice Srbije i verujemo da će, ono što je praksa svuda u svetu i u Evropi, mislim da se negde oko 17% putnika prevozi železnicama, a negde oko 8% ili 9% robe. To je najjeftiniji prevoz ljudi i robe, najbezbedniji prevoz ljudi i robe, jako popularan prevoz i verujem da ćemo sa usaglašavanjem pre svega tehničkih standarda, mi u tehničkom smislu biti sastavni deo železnica Evrope, ali u suštinskom smislu mislim da će nam trebati mnogo godina, jer je mnogo vremena izgubljeno. Mnogo je šansi propušteno, mnogo je prilika propušteno, svi koji su bili na vlasti, koji su upravljali železnicama Srbije, ponašali su se na identičan način. Mi smo ovde izglasavali subvencije, subvencije su uglavnom deljene na plate, ne na razvoj, nije postojala adekvatna kontrola utroška subvencija.Ono što smo mi stalno kao poslanička grupa tražili, uvažavajući činjenice da železnice su svuda u svetu na subvencijama države i neminovnost je da one i dalje egzistiraju, ali ono na čemu mi insistiramo, to je bolja kontrola utroška subvencija. Ako se pogrešno samoanalizira u našim železnicama, videćemo da vozovi brže stignu do hrvatske luke Rijeka, nego do luke Bar, da železničari se i sami žale da često moraju da kupuju neka elementarna sredstva za rad, poput retrovizora, pa idu na kineske pijace da kupe, jer im to zatvoreni, prevaziđeni, tromi sistem omogućava.Imamo mnogo neobezbeđenih putnih prelaza, jako loše stanje pruga, nedovoljno revitalizovane pruge, na jako malom broju pruga se brzina odvija oko 100 kilometara na čas i nije to nešto što je posledica samo zadnjih godina. Sećam se scene u Skoplju koja je zaista za Kusturicu ili za Nušića, kada je spiker na železničkoj stanici najavio motorni voz koji saobraća na relaciji Skoplje-Atina, onda su putnici nagrnuli. Međutim, spiker je rekao – zakasniće tri sata. To je nešto što je naša sudbina i to je nešto što je posledica jednog sistema koji apsolutno treba da se menja.Vi ste, gospodine ministre, pomenuli ono što sam ja takođe hteo da kažem i ja se sa vama saglašavam. Ovaj naziv zakona je dosta rogobatan i moglo je tu, bez obzira što ne postoji u nekoliko reči adekvatan prevod, ali recimo zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja, hajde sada i ja da dam svoj doprinos, i usaglašavanje tehničkih sistema, ili nešto u tom smislu. Ovako je prilično prilično rogobatan i jedan od retkih zakona koji nije u duhu našeg jezika i u duhu naše tradicije, a čini mi se da može da se nađe neki adekvatniji naziv.Ono

obuči, da prihvate i upoznaju signalizaciju, propise, tehničke karakteristike, praćenje itd. vozova kada pređu van granice naše zemlje, ali ono što se postavlja kao suštinsko pitanje je – kako će reagovati stranci i kako reaguju sada ulaze u našu zemlju i kada vide i stanje infrastrukture i stanje vučnih i vučenih vozila.Ono što će nas interesovati i što bih ja vama postavio pitanje, budući da nisu obezbeđeni

što su i premijer, sasvim opravdano, i predsednik države i bivši predsednik države i bivši premijer dosta govorili o tom kreditu, što se za to zainteresovala javnost, što smo shvatili svi neminovnost uzimanja tog kredita, pod uslovima koji su nam dati, ali eto, mi smo još u tom delu pokazali jednu apsolutnu neodgovornosti i sredstva stoje, revitalizacija bitnih pruga čeka, a odgovornosti za to što još uvek ne koristimo ruski kredit što reguliše Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju, to je zaista niz bitnih bitnih tehničkih elemenata i ne bi ih posebno apsolvirao jer su svi oni standardi i zahtevi modernog vremena.Ono što nas interesuje, budući da pripadamo evropskim desničarima, da tražimo u svim oblastima našeg javnog života konkurenciju, to je kada ćemo mi videti i druge prevoznike na našim prugama i kada ćemo dati šansu nekom drugom da pokaže da je možda sposobniji, a sigurno će biti sposobniji, od onoga što mi sada imamo u našem železničkom sistemu?Što se tiče Zakona o javnim putevima, iščitavajući odredbe koje se menjaju i vagajući argumente za i protiv, složio bih se sa argumentacijom koju je izneo ministar, jer dosadašnji način planiranja mesta dobijanja dozvola i izgradnje benzinskih pumpi pored javnih puteva je bio zaista jedan od glavni generatora korupcije. Tu apsolutno nije postojao nikakav sistem.Neko je ovde pomenuo da pored autoputa kod Pojata postoje na 50 metara dve benzinske pumpe. Naravno da tu postoji, ali postoji i na mnogo mesta, čak i po tri benzinske pumpe jedna za drugom, što apsolutno nema nikakvo opravdanje sa stanovišta bezbednosti saobraćaja na javnim putevima, niti ima neko ekonomsko opravdanje, niti postoji potreba vozača da na jednoj lokaciji imaju tri pumpe, a onda mogu da pređu i 50 i 60 kilometara i da nemaju neku drugu benzinsku pumpu.Naravno, pumpu.Naravno, korupcija je uvek nešto što prati svako društvo i nemoguće je iskoreniti u potpunosti, ali čini mi se da je ovo rešenje ipak bolje od postojećeg rešenja i zbog toga ćemo mi i ove izmene Zakona o javnim putevima podržati.Što se tiče Zakona o pomorskoj plovidbi i onoga što ste vi ministre rekli, zaista je mnogo komentara bilo u javnosti zbog neupućenosti - šta će nama Zakon o pomorskoj plovidbi kada nemamo more? Onda svi mi koji smo se time bavili morali da objašnjavamo ono što ste i vi rekli u uvodnom izlaganju, da imamo 5.000 pomoraca, da to nije nešto što postoje zadnjih godina, već da je to nešto što postoji decenijama u Republici Srbiji. Uglavnom su ti pomorci u velikim međunarodnim kompanijama i sve ono što predviđa Zakon o pomorskoj plovidbi, u smislu pre svega pomoći tim ljudima koji

zarađuju uglavnom pristojne iznose mesečnih zarada i bitno pomažu održavanju svojih porodica i smanjenju pritisaka na ostala radna mesta, dakle, sva ova rešenja koja predviđa Zakon o pomorskoj plovidbi su apsolutno prihvatljiva i mi ćemo ih u potpunosti podržati jer ih razumemo.Podržaćemo i ostale sporazume, ali ono što nas interesuje kod železnica, to je šta će biti u budućnosti sa srpskim železnicama, budući da nedostaje 4,6 milijardi evra da bi „Železnice Srbije“ počele da liče na ono što treba da bude? Hvala.

Zahvaljujem, predsedniče.Uvaženi gospodine ministre, predstavnici Vlade, predstavnici Direkcije za železnice, uvaženi narodni poslanici, danas govorimo o više zakonskih rešenja, a ja ću se bazirati na Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnica.Kao i u dosadašnjem radu Skupštine, uvek kada se na dnevnom redu nađu zakoni koji imaju neke veze sa železničkim saobraćajem veliko je interesovanje, i to sa razlogom. Podsetiću da je isto tako veliko interesovanje bilo i kada smo usvajali krovni Zakon o železnicama u maju ove godine, a takođe i kada smo usvajali ili ratifikovali tzv. ruski kredit od 800 miliona dolara ili kada smo ratifikovali kredit od arapskog ekonomskog razvojnog fonda na 25 miliona dolara za završetak prve faze Železničke stanice „Beograd centar“, ali i kada smo usvajali Konvenciju o učešću srpskih železnica u međunarodnom železničkom saobraćaju, tzv. KOTIF.Na samom početku ne mogu da se složim sa obrazloženjem koje je predlagač dao da je osnovni razlog za donošenje ovog zakona ispunjavanje međunarodnih obaveza naše zemlje i naših železnica i usklađivanje sa pravnom regulativom. Daleko od toga da to nije potrebno i da do toga treba da dođe. Dolazim iz političke partije URS koja od svog zasnivanja zastupa tezu da Srbija treba da bude članica EU i i nijednog trenutka to ne sporimo, niti ćemo od toga odustati, ali kada danas u srpskoj Skupštini govorimo o bezbednosti i interoperabilnosti železnica, osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste povećanje bezbednosti svih učesnika u železničkom saobraćaju, onih koji koji pružaju uslugu, ali i onih koji ih koriste. Znači, bezbednost na prvom mestu, ali svakako i usklađivanje sa svim direktivama koje ste naveli u obrazloženju.Takođe, u obrazloženju ste dali, a na to su me upozorili radnici, ljudi koji su iz „Železnica“, jedno obrazloženje da sadašnji, trenutni i aktuelni zakon iz 1998. godine, koji je pre 15 godina usvojen u Saveznoj skupštini, nije adekvatan, sa čime se slažem, jer je došlo do značajnih promena na srpskim železnicama. Verujte, i te 1998. godine sam radio u sistemu „Železnica Srbije“ ništa se nije promenilo za ovih 15 godina na srpskim železnicama. I tada se pričalo o reformama. I tada niko nije imao hrabrosti ozbiljno da uđe u reforme. I tada su se ljudi plašili za svoje mesto, jer se pričalo o višku zaposlenih u „Železnicama“. I tada su bili otkazivani vozovi i bila su velika kašnjenja. Nije bilo rezervnih delova.Jedino što ne mogu da se setim da li je tada neki voz od Beograda do Bara putova 32 sata. Jedina razlika jeste što je to tada bio nacionalni voz, a danas je to međunarodni voz. Neko bi rekao da je to podatak za onu rubriku „Verovali ili ne“, međutim, to je činjenica. Upravo ta činjenica da jedan voz putuje od Beograda do Bara 32 sata, na sreću nije to svaki dan, to se desilo samo jednom, jeste jedan eklatantan primer srpske železničke interoperabilnosti.Kada smo već kod termina interoperabilnost, više puta je i sam ministar rekao da to nije neko najsrećnije rešenje. Sada da se bavimo malo lingvistikom i ja da pokušam da dam svoj doprinos, kao i uvaženi kolega Čikiriz, pa sam potražio pomoć i u rečnicima. Nije problem što će u naslovu zakona stajati interoperabilnost, to je termin koji se odomaćio. Doduše, ne toliko u železničkom saobraćaju, koliko u oblasti informatičkih tehnologija, više je zastupljen u toj oblasti. Nisam od onih koji po svaku cenu traže neki naš domaći termin. Međutim, sam termin interoperabilnost predstavlja mogućnost više različitih sistema i podsistema da zajednički dobro rade. Našao sam jedno tumačenje, čini mi se jako korektno, gde interoperabilnost predstavlja potpunu međusobnu usaglašenost. Znači, potpuna međusobna usaglašenost sistema i podsistema.Takođe, u velikom rečniku stoji da operabilan

Ako već pričamo tom medicinskom terminologijom, na početku bi trebali da postavimo i dijagnozu. Danas kada pomenete srpske železnice najpre se javljaju asocijacije na kašnjenje, otkazivanje vozova, na hladne, neosvetljene vagone, na nedostatak vučnih i vučenih sredstava, ne gubljenje stalnih i tradicionalnih komitenata iz privrede, koji su nekad koristili teretni železnički saobraćaj i, naravno, više puta danas pomenute subvencije od strane države prema železnicama, bez kojih železnice, naravno, ne bi mogle ni da funkcionišu.Sve je to posledica da železnice danas jesu u jednom veoma teškom stanju ali najpre sve ovo je nastalo kao posledica jedne loše privredne situacije, prestanka potrebe za transportnim uslugama. To mogu da nazovem i svrstan u red objektivnog, ali s druge strane i dosta subjektivno u radu same firme „Železnice Srbije“ i odnosa samog ministarstva u prethodnim decenijama prema toj firmi. Jedna loša kadrovska politika, jedna loša socijalna politika, veliki upliv politike u „Železnici“,

Samo 7% pruga ili 276 kilometara ima dva koloseka, samo 45% pruga ima dozvoljeno osovinsko opterećenje od 22,5 tona, dok je na 30% pruga to opterećenje ispod 16 tona. Dozvoljena brzina prelazi 100 kilometara na čas na svega 3,2% pruga, a najveći deo pruga, oko 50% mreže dozvoljava maksimalnu brzinu do 60 kilometara Sa izuzetkom pojedinih sekcija pruga Beograd – Šid i Velika Plana – Niš, koje su dvokolosečne elektrificirane i na nekim deonicama dozvoljavaju veće brzine. Sve ostale pruga imaju zastarele tehničke i tehnološke parametre. Čak i na nekim sekcijama ovih pruga ima deonica u veoma lošem stanju tako da se brzina često privremeno ograničava na 20 kilometara na čas.„Železnice Srbije“ raspolažu, ne zvanično, na papiru sa oko 480 lokomotiva, 8.500 8.500 teretnih, 550 putničkih vagona. Vučna i vučna vozila su relativno stara, nepouzdana, što ne retko rezultira defektima u toku vožnje. Prosečna starost voznih sredstava prelazi 30 godina, a stopa raspoloživosti u zavisnosti od tipa varira između 26% i 61%. U poslednjoj godini su na prugama Srbije uvedene lagane vožnje na 320 mesta u ukupnoj dužini od 535 kilometara, što predstavlja 16% svih pruga koje su eksploataciji.Telekomunikacioni sistemi, koji su danas u upotrebi, a svi oni koji rade na „Železnici Srbije“ znaju šta za bezbednost znače ovi sistemi su tri generacije starije od onih koji su danas u redovnoj upotrebi u razvijenim evropskim železnicama. Zbog ovakvog stanja u proteklih pet godina dogodilo se više od stotinu iskliznuća vozova, otkazano je nekoliko hiljada polazaka. Suvišno je govoriti kakav je uticaj infrastrukture na bezbednost saobraćaja.Postavlja se logično pitanje da li ćemo ovim zakonom uspeti da podignemo bezbednost saobraćaja ako imamo ovako lošu infrastrukturu? Sa velikim zadovoljstvom sam u ovoj Skupštini glasao za ruski kredit od 800 miliona dolara i za ostale pomenute kredite, jer smatram i podržavam tezu da se u srpsku železnicu najpre mora uložiti u oblast infrastrukture.Međutim, postavlja se pitanje - šta je danas sa tim novcem? Zašto nisu krenuli Zašto nisu krenuli radovi na Koridoru 10? Podsetiću vas, na naše obaveze do 2020. godine koje smo preuzeli da brzina na Koridoru 10 bude 160 kilometara na čas, na naše obaveze o dvokolosečnim prugama, na ostale naše obaveze. Podsetiću vas na tadašnja obećanja da će doći do ozbiljne rekonstrukcije, detaljne rekonstrukcije pruge Beograd – Bar. Dolazim iz grada Užica, već 30 godina zapadna Srbija čeka ozbiljnu rekonstrukciju pruge Beograd – Bar. Mašinovođe svakodnevno upozoravaju da je bezbednost veoma ugrožena. Znači, to svakog dana slušamo. To je veoma bitna pruga, pored drumskog Koridora 11, to je žila kucavica i to je pitanje budućnosti zapadne Srbije. Svakim danom tom prugom iz Kragujevca za Bar prođu dve kompozicije sa 500 fijatovih automobila.Znači, postavljam pitanje – šta je sa novcem od ruskog kredita i zašto konačno ne kreću radovi? Ovih dana u žiži interesovanja je priča oko pribojskog „Fapa“. Ne mislite valjda da će neko da dođe da uloži u „Fap“ ako nema put i prugu? Znači, mi moramo tražiti investitore i na tome, siguran sam da Vlada radi, ali mora nešto tim investitorima i ponuditi.Jedna od pozitivnih tekovina zakona o „Železnici“ koje smo usvojili u maju ove godine jeste mogućnost da narodni poslanici i Narodna skupština učestvuju i pomognu u donošenju plana za infrastrukturno ulaganje na železnicama Srbije.Podsetiću vas gospodine ministre, vi ste tada kao narodni poslanik verovatno glasali za Zakon o železnici, na član 46. Zakona o železnici. Za nas poslanike jako važan.Pročitaću da ne bih parafrazirao – Narodna skupština na Predlog Vlade donosi nacionalni program železničke infrastrukture tj. nacionalni program koji obuhvata postojeće karakteristike i stanje železničke infrastrukture Republike Srbije, strategiju izgradnje, rekonstrukcije i održavanje železničke infrastrukture, razvojne komponente u izgradnji novih kapaciteta infrastrukture od posebnog značaja za Republiku Srbiju, definisanje strukture dinamike, realizacije i prioriteta, visine i izvora finansijskih sredstava potrebnih za izvršavanje aktivnosti iz nacionalnog programa, nacionalni program se donosi na period od pet godina. Vlada podnosi Narodnoj skupštini jedanput godišnje izveštaj o realizaciji nacionalnog programa. Na osnovu nacionalnog programa upravljač infrastrukture izgrađuje godišnji program izgradnje, rekonstrukcije i održavanje železničke infrastrukture. Upravljač infrastrukture dva puta godišnje podnosi Vladi izveštaj o realizaciji godišnjeg programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanje železničke infrastrukture.Pitanje za vas gospodine ministre – da li je Vlada spremila nacionalni program? Kada će se nacionalni program naći pred Narodnom skupštinom i pred narodnim poslanicima? Kada će „Železnice Srbije“ uraditi godišnji plan o ulaganju u infrastrukturu i rekonstrukciju i održavanje? Mislim da bi to bilo interesanto.Što se tiče sami interoparabilnosti, već sam rekao da interoparabilnost predstavlja mogućnost jednog sinhronizovanog delovanja više sistema i podsistema. Svi oni koji imaju neke veze i dodira sa železnicom znaju da je železnica jedan vrlo kompleksan sistem. Naravno, to sa strane ne izgleda tako. Još jednom kažem, obični korisnici imaju neke druge asocijacije prema železnici. Znači, veliki broj podsistema veoma složenih. Upravo ovaj zakon, inače, da se razumemo, smatram da je ovo neophodan zakon, upravo usklađuje rad svih tih podsistema. Međutim, postavlja se pitanje da li će donošenje ovog zakona rešiti sve probleme na železnici i da li će nakon donošenja ovog zakona bezbednost biti značajno poboljšana.U članu 9. Predloga zakona definišu se jedinstveni tehnički propisi kao tehničke specifikacije sa kojima podsistem mora biti usaglašen. Jedinstvene tehničke propise donosi OTIF kao sastavni deo Konvencije o međunarodnim železničkim prevozom. Moje pitanje jeste – koliko podsistema neće ispuniti ove veoma stroge zahteve koje će prema nama postaviti OTIF? Takođe, se postavlja pitanje – u zakonu stoj da Direkcija pored svega ostalog donosi i tehničke specifikacije interoparabilnost? Koliko podsistema neće zadovoljiti te stroge zahteve?Kako to izgleda na terenu? U zakonu to izgleda mnogo lepo, međutim, mi na terenu imamo jednu sasvim drugačiju sliku. To ću pokušati slikovito da pokažem. Lokomotiva koja vuče voz iz Beograda za Bar dolazi na pregled u radionicu Makiš. U radionici Makiš konstatuju da nije ispravna, da tamo u nekom elektro ormaru E7, neki elektro pneumatski ventil nije ispravan. Oni nemaju taj elektro pneumatski ventil. Oni sa neke druge lokomotive koja je već stavljena van pogona, skidaju taj elektro pneumatski ventil da bi osposobili. Ona kreće da vozi voz od Beograda prema Baru, s obzirom da je stavljen polovan deo ona se kvari na otvorenoj pruzi između Ražane i Kosjerića. U Kosjeriću čeka drugi međunarodni voz koji ne može da prođe preko ovog voza.Postavlja se pitanje šta dalje? Oni obaveštavaju dispečerski centar u Požegi. Oni nemaju drugu lokomotivu da im pošalju da najpre skloni taj voz, pa da propuste ovaj međunarodni voz koji je krenuo ka Beogradu. Pa skidaju lokomotivu sa tog međunarodnog voza da bi uvukli voz koji je ostao u kvaru na otvorenoj pruzi. Sve to traje, traje, ponekada i 32 sata. Hoću da ukažem. Znači, stanje na terenu jeste mnogo teže i ozbiljnije nego što to nama izgleda iz skupštinskih klupa i nego što to i sam zakon može da predvidi.Ukazao bih na još neke nelogičnosti u samom tekstu zakona. U članu 1. se kaže da odredbe ovog zakona se ne primenjuju na metroe, tramvaje i druge šinske lake sisteme, a odredbe o interoperabilnosti ne primenjuju se na turističko-muzejsku železnicu. U članu 7. stoji – koji se tiče zahteva za interoperabilnost se kaže da se zahtevi za obezbeđenje interoperabilnosti se mogu primeniti i na vozila koja se koriste i za turističko-muzejske železnice. Znači, to je jedna nelogičnost i sigurna sam da će neko o tome voditi računa.Što se tiče same direkcije što je gospodin Trkulja. Velika ovlašćenja i odgovornost su i Zakonom o železnici a i ovim zakonom o bezbednosti interoperabilnosti dati, povereni Direkciji za železnicu. Nema skoro ni jednog člana u ovom novom zakonu gde Direkcije nemaju neku svoju obavezu i odgovornost.Moje pitanje jeste – da li je Direkcija danas u ovom trenutku sposobna da ispuni te sve obaveze?

nalaže da jednostavno uskladite svoju organizacionu strukturu kako bi ispunili sve ove obaveze.Takođe ja postavljam pitanje, to je pitanje za ministra - da li je u onom roku od tri meseca, koji je propisan članom 110, da li su izvršene sve pripreme za koje je bilo, da kažem, zaduženo Ministarstvo? Jer sam Zakon je članom 110. propisivao da u naredna tri meseca od izglasavanja zakona moraju biti izvršene sve pripreme kako bi zakon zaživeo.Na kraju, gospodine ministre, smatram da je dobro što se u skupštinskoj proceduri našao ovaj zakon, i smatram da je neophodan, međutim, podsetiću na još jedan član koji je meni jako bio zanimljiv, a zanimljiv je i svim onim ljudima koji rade na Železnici. U članu 118. koji propisuje službene oznake i službeno odelo, stoji da je otpravnik vozova obavezan da nosi crvenu kapu. Gospodine ministre, on tu crvenu kapu nosi još od 1848. godine, kada je Niškom prugom tutnjao, jurio voz celih 35-40 km na sat. Danas, posle 130 godina Srpskim železnicama jure vozovi sa prosečnom brzinom 42 km na sat. Dok u isto vreme Nemački Simensov brzi voz, Fijat Italijanski, Francuski TŽV, jure i preko 300, pa u nekim slučajevima maksimalnom brzinom i preko 500 km na sat.Ne kažem da ste odgovorni, da ste krivi. Ne kažem, zatekli ste dosta toga lošeg, ali šta je ono što ja vama zameram gospodine ministre danas? Zato što ste nam rekli da ni do sada nije postojala spremnost da se uđe u ozbiljne reforme u Srpskim železnicama, a da niste ni sigurni da ta spremnost postoji i danas.Mi iz Ujedinjenih regiona Srbije želimo da vas ohrabrimo.

potrebni su borci za svakog putnika, za svaki kilogram prevezene robe. Železnica mora da se odrekne svojih loših navika da će po svaku cenu dobiti novac za platu. I kada ste rekli da podela preduzeća na infrastrukturu i na prevoz će doneti neke rezultate, nisam siguran da i sami verujete u to. Četvrtim paketom Evropska komisija je u januaru ove godine dala mogućnost i fleksibilnost da pojedine zemlje odustanu od tog modela. Znači, znam da ni sami ne verujete u taj model i da niste sigurni da će to dati neke rezultate.I na samom kraju, još jednom vas ohrabrujemo, imajte hrabrosti, uđite u ozbiljne reforme Srpske železnice kao ministar, jer jedino pod tim uslovima ovaj zakon će imati smisla. Hvala.

danas govorimo o dva zakona koja su iz vaše nadležnosti. Izmena Zakona o javnim putevima i o interoperabilnosti železnice.Ja ću se osvrnuti i na jedan i na drugi zakon. Krenuću prvo sa železnicom. Dakle, ovo što su moji prethodnici rekli jesu činjenice da su naše železnice na žalost na lošijem ili na nižem nivou interoperabilnosti i bezbednosti, a kada je reč i o brzini saobraćaja na našim prugama, daleko ispod onog nivoa koji su bili pre 30-40 godina, a nažalost možda čak i pre 100 godina. Opšte poznata činjenica da je pre 120 godina napravljena prva pruga, prva železnica u Srbiji između Beograda i Niša i da je tada voz saobraćao sa nekih

zemlju.To se ne odnosi direktno na vas, vi ste ministar jedva dva meseca, ali u svakom slučaju, stanje u ovoj oblasti je zaista više nego zabrinjavajuće.Imajući u obzir kakvi su potencijali Srbije, obzirom da se nalazi u srcu centralne Evrope ili srcu jugoistočne Evrope i mogućnosti i potrebama za železničkim transportom kroz našu zemlju, projektovani koridori 10 i 11 koji prolaze kroz srce Srbije, jesu neviđena mogućnost za zaradu od kvalitetnog transporta železnicama, bilo robe, bilo putnika.Čuli smo da putnika.Čuli smo da je zadnjih godina jako malo uloženo u Železnicu i zato je stanje takvo kakvo jeste, da su naše pruge jako loše, da je dotrajalost voznih sredstava izuzetno velika,

gde će 800 miliona evra biti uloženo od strane Ruske federacije, odnosno iz tog kredita u srpske železnice.Vrlo je zanimljivo da pogledamo za šta će biti te pare uložene, a prema podacima što je objavilo ministarstvo od 800 miliona evra koliko će biti uloženo u modernizaciju srpskih železnica,

verovatno se misli od Beograda do Bugarske granice, Grčke granice, biće uloženo 29 miliona evra. Inače, govorimo o najkritičnijoj deonici kojom se danas putuje više od šest sati do Niša.Na pruzi Beograd-Bar, biće popravljeno oko 100 km, vrednost je 250 miliona evra i 100 miliona evra će biti uloženo za dizel električne lokomotive.Obzirom da ja dolazim iz Niša, iako ste novi ministar, ali i svi prethodni, a verovatno i čitava javnost Srbije je jako dobro upoznata sa problemom koji Niš kao treći grad u Srbiji, ima sa JP „Železnice“ Srbije.Skoro 30 godina su postojali i postoje planovi za izmeštanje železničke pruge koja danas prolazi kroz srce našeg grada

direktora „Železnice“ i tadašnjeg ministra, gospodina Mrkonjića, da će iz kredita koji će biti odobren od strane Evropske investicione banke, biti urađen projekat i da će se krenuti sa izmeštanjem pruge, odnosno izgradnjom obilaznice oko Niša od Crvenog krsta, u dužini od 12 km, koliko 2012. godine, a to se uvek poklapa naravno sa terminom održavanja izbora.U izbora.U nekoliko navrata je taj protokol dopotpisivan, u nekoliko navrata promovisan, pa čak i sa tadašnjim predstavnikom EU, gospodinom Dežerom, sprovođeni tenderi itd, da bismo došli u situaciju da Srbija do dan danas nema čak ni studiju o izvodljivosti, odnosno „Železnica Srbije“ nema studiju izvodljivosti za taj projekat, niti je jedan jedini evro iz ovih pomenutih 800 miliona evra predviđen za taj projekat.Pitam vas, zaista, niste niste vi odgovorni, ali pretpostavljam da su saradnici koji su sa vama tu danas upoznati sa time, šta je rukovodilo Ministarstvo i prethodnog ministra i sve one koji su zaposleni u Ministarstvu, da na ovaj način raspodele novac od ruskog kredita i da se 50 miliona predvidi za Beograd – Pančevo, 300 miliona za Staru Pazovu – Novi Sad, da ne nabrajam dalje, a da ni jedan jedini evro nije predviđen niti za izradu projekta, niti za realizaciju tog projekta za koji se predviđa da će koštati od 30 do 40 miliona evra?Da li je moguće da 30 godina pričamo o tome, pa evo i ovde prisutni gospodin Mrkonjić, koji je još 1996. godine opet, naravno slučajno, u izbornoj kampanji sa tadašnjim šefom njegove partije otvarao radove na niškom železničkom čvoru koji su trajali cela dva sata, a nakon toga su se povukli posle povlačenja kamera i do dana današnjeg se ništa nije rešilo, a uvek slušamo velike priče o tome kako je to kompleksan problem, kako je Srbija posvećena tome i koliko sutra će ga rešiti? smo dotle da je čak i vaša vladajuća stranka danas, odnosno ovih dana, započela kampanju na projektu izmeštanja pruge iz Niša, sakupljajući potpise od naših sugrađana. Malo deluje, onako, tragikomično i apsurdno da vladajuća stranka sakuplja potpise, peticije za izmeštanje pruge, umesto da sa svojim resornim ministrom i sa premijerom taj projekat i realizuje, ali, svejedno, kako god,

treba da vas podsećam da kroz grad prolazi pruga koja se ukršta sa lokalnim ulicama i putevima na više od 20 mesta, da je na toj deonici u prethodnih 50 godina poginulo skoro 150 ljudi i da je neobezbeđenost tih pruga. Slučajno, recimo, pre dve nedelje sam prolazio preko jednog pružnog prelaza, odnosno nailazio, voz je prolazio, a rampa nije bila spuštena. Možete zamisliti koliko puta se to godišnje dešava i kolika je to opasnost po bezbednost svih nas i naše dece?Zato apelujem na vas i molim da ovo što je je predviđeno pre vašeg dolaska o raspodeli sredstava iz ruskog kredita bude preispitano i da novci budu drugačije locirani, prema nekakvim prioritetima koji moraju da uzmu u obzir pre svega bezbednost ljudi koji žive u ovoj našoj zemlji, bezbednost naših sugrađana, bezbednost naše dece. Na kraju krajeva, to i zakon, koji je danas na dnevnom redu, u svim svojim stavkama i predviđa.Drugi deo priče se odnosi na našu putnu mrežu, odnosno izmenu Zakona o javnim putevima. Opšte je poznata činjenica da je jedna zemlja onoliko razvijena koliko ima razvijenu putnu privredu. Onoliko će biti interesantna za potencijalne investicije za razvoj svoje privrede, ukoliko je saobraćajno i infrastrukturno dostupna i ukoliko ti ljudi koji treba da ulažu u našu zemlju, bez obzira da li su oni domaći ili strani investitori, imaju mogućnost brzog, jednostavnog, lakog i pre svega jeftinog transporta.Srbija

bar jedno 40 godina.I opet, po istom oprobanom receptu kao sa „Železnicama“ uvek u svakoj izbornoj kampanji se ta priča potencira, je nekoliko godina prethodna Vlada napravila čak i, kako se to zvalo, nacionalni savet za infrastrukturu, ili šta već, kojim je rukovodio predsednik države. Ovaj prethodni skupštinski saziv i ovaj su ratifikovali na desetine kredita koji su bili namenjeni za izgradnju autoputeva kroz Srbiju i kakvo je stanje danas posle tadašnjih gromoglasnih najava, naravno uvek praćenih pompezno preko medija i u izbornoj kampanji da će kompletan autoput biti završen do kraja 2012. godine, pa do početka 2013. godine, a verovatno će to biti glavna tema i narednih izbora.Za tu svrhu i namenu je pre dve godine formirano i posebno preduzeće koje se zove „Koridori 10“ u čijoj je nadležnosti da radi na izgradnji, da ima investitorsku funkciju na izgradnji auto-puteva, na organizovanju stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom auto-puteva, planiranju izgradnje, poslovne eksproprijacije, izradi planske i projektne dokumentacije.Inače, slučajno ili namerno, potpuno isti opis poslova ima i JP „Putevi Srbije“ pa se postavlja logično pitanje, ko je za šta ovde nadležan, za koje auto-puteve? Koje auto-puteve grade „Putevi Srbije“, koje auto-puteve grade „Koridor 10“? U čijoj nadležnosti je auto-put prema makedonskoj i bugarskoj granici, a u čijoj nadležnosti je predviđen i započeti auto-put koji ide prema Crnoj Gori? Inače, za ovu svrhu, država se zadužila otprilike oko 1,3 milijarde evra.U politici pre desetak dana je izašao tekst pod naslovom „Kako smo pojeli budućnost“, a pod naslov „Iskorišćena samo trećina kredita“. Za „Koridor 10“ od oko milijardu evra, povučeno je samo 12% novca, odnosno 125 miliona evra. „Koridorima Srbije“, preduzeću koje rukovodi izgradnjom ovog auto-puta kažu da prema sporazumu o zajmu sa Svetskom bankom i Evropskom investicionom bankom nisu predviđeni penali za eventualna kašnjenja u izgradnji „Koridora 10“, dok je prema rečima Dmitra Đurovića, direktora ovog preduzeća, Uprava za javni dug za ne povlačenje para iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, do sada je platila 2,5 miliona, on kaže dinara, a ja kažem evra.Izvinite molim vas, kakvo je to preduzeće „Koridor 10“ koje svojom organizacijom kao investitor treba da predstavlja ovu zemlju, da potroši ove pare za koje smo se zajmili i za koje plaćamo, kako vidim ovde, dva i po miliona evra za ovu godinu, plus 1,5 evra za ne povučeni kredit od Azerbejdžana.Samo ove godine će po osnovu kašnjenja u povlačenju sredstava, država Srbija platiti četiri miliona evra. Zašto se kasni, u čemu je problem? problem? Da vidimo kakva je ta struktura preduzeća „Koridori Srbije“ i da li je tu neki objektivan problem ili je problem možda u partizaciji i u neadekvatnoj organizaciji preduzeća?Pomenuti direktor Đurović je na čelo Koridora 10 došao sa vašom novom Vladom, prošle godine. Postavljen je kao kadar SNS, a inače čovek je diplomirani menadžer industrijsko-ekonomskog smera, koji je svoj fakultet završio pre nekoliko godina. Inače, čovek je 1962. godište. Stekao je veliko iskustvo u oblasti trgovine, međunarodne trgovine, marketinga i građevinarstva…(Predsednik:

radi se o stručnjaku sa pomenutom biografijom. Inače, pomoćnici direktora su ljudi koji su radili kao inspektori, diplomirani ekonomisti i opet, naravno, diplomirati menadžeri. Neću pominjati imena. To je dostupno na sajtu preduzeća preduzeća Koridora, pa verovatno i u tome leži razlog zbog čega su ovolika kašnjenja na realizaciji glavnih projekata, glavnih investicionih projekata kojim Srbija treba da svoju teritoriju premreži auto-putevima, kako bi za sve nas naravno bilo dostupniji drugi delovi zemlje, kako bi bili interesantniji za neke potencijalne nove investitore.Kakvo je stanje na izgradnji puteva, odnosno autoputeva kroz Srbiju“? Izvođač radova na četiri deonice autoputa E75 je grčka firma „Terna“. je za prethodnih 16 meseci realizovala, u zavisnosti od deonice do deonice, od 12 do 19% radova, a ostalo je još pet meseci do završetka ugovorenog roka. U čemu je tu problem? Problem je verovatno u izvođaču, a pretpostavljam i onome ko organizuje posao.Na deonici autoputa E75, grčka firma „Aktor“ je radila 33 meseca. Rok je bio 30. avgust 2013. godine. Završeno je 70% dosadašnjih ugovorenih radova. Rok je odavno premašen i ne zna se kada će biti završen.Na

roka.Sledeća firma je „Aktor“ koja je za 24 meseca realizovala 30% radova, a ugovoreni rok je istekao pre nekoliko meseci i ne zna se kada će biti završeno.Sve se kada će biti završeno.Sve je ovo bio povod da na sastanku sa predstavnicima Svetske banke, koji je održan prethodnog meseca, predstavnici Svetske banke upozore na neadekvatno vođenje projekata, nestručno vođenje projekata i na mogućnost da Svetska banka uputi svoje stručnjake koji će voditi i realizovati ove projekte koji su ugovoreni sa Svetskom bankom.Naravno, nije nije ni slučajno, ni namerno, ali verovatno ima veze to što su Koridori Srbije pre dolaska na njihovo čelo imali oko 50 zaposlenih, a danas ih ima oko 130. Dakle, 80 ljudi je primljeno u zadnjih godinu dana, a verovatno da bi ubrzali realizaciju ovih projekata. Od tih 80 koji su primljeni jedva da je devet građevinskih inženjera, ostali su menadžeri, strukovni, ovakvi, onakvi. Vi kao resorni ministar ćete imati pune ruke posla da ispitate šta se to dešava u Koridorima 10 i verujem da ćete pokrenuti odgovornost za ovakvo nesavesno vođenje firmi i nesavesnu realizaciju projekata, da ćete ispitati razne zloupotrebe koje se dešavaju u Koridorima, poput onih da je projektima koji su potpisani sa azerbejdžanskom stranom predviđeno da izvođač nabavlja određena vozila za potrebe inženjera, izvođača radova, pa je od strane gospodina, pomenutog direktora, dobijen dopis da se pored predviđenih vozila za njega kupi i vozilo marke „Audi“, koje nije u funkciji, već stoji u garaži pomenutog

jesu nešto za šta se ova država zadužila preko jedne milijarde evra i ministarstvo i svi mi imamo obavezu da se odgovorno odnosimo prema tim sredstvima, a ne da država Srbija plaća penale za ne povučene pare od četiri miliona evra godišnje. Hvala.

diskusijama.Izuzetno sam iznenađen brojem vrsnih stručnjaka za poslove železnice koje imamo u redovima narodnih poslanika. Ti podaci mi nisu bili poznati. Predlažem da u nekom prvom terminu nadležni skupštinski odbor održi jednu posebnu raspravu na kojoj bi pored ljudi iz mog ministarstva i Direkcije za železnice bili pozvani svi zainteresovani narodni poslanici, da zaista odgovorno sednemo, bez kamera i bez te želje da stvar politizujemo i da zajednički razgovaramo o budućnosti železnice, o budućnosti celog tog posla u železničkom biznisu.Mene raduje kada čujem kada za neke promene postoji podrška u poslaničkim grupama, bez obzira da li su iz vlasti ili opozicije, ali bih voleo da to čujem jedanput, bez kamere da sednemo, da otvoreno pričamo o svim problemima. Problema ima jako puno.Ne

političke.Podzakonski akti, tri meseca. Predlog ministarstva je bio dve godine i ovde je usvojen amandman da se to svede na tri meseca. To nije bilo realno. Ta akta su u pripremi, ali još uvek nisu gotovi.

postoji draft verzija, radi se, mora da se uskladi sa novom politikom Vlade Srbije vezano za zaduživanja. Znate da je naš nivo spoljnog duga na granici mogućeg, da je politika Ministarstva finansija da se u 2014, 2015, 2016. godini drži pod kontrolom. Mnogi projekti ispadaju iz finansiranja. Nadam se da ćemo mi

Raspored je napravljen tako kao što je napravljen. U svim kreditima koje imamo, a imamo kreditno zaduživanje i sa Rusima i sa EBRD,

a pruge su nam u ovako očajnom stanju, dobija se jedan isti odgovor – za tu nabavku nam nisu potrebni projekti. Najveći problem koji imamo u ovom trenutku, ne samo kada su železnice u pitanju, nego i kada su u pitanju putevi, su ili nedostatak projekata ili situacija da ti projekti nisu u najboljem mogućem stanju.Kao što sam rekao, ruski kredit, odluka je doneta kada je doneta. To je verifikovano u ovom parlamentu. Aktiviran je kredit za drugi kolosek Beograd-Pančevo. Za to postoji dokumentacija. Izdvojena su sredstva iz budžetske rezerve preko Ministarstva saobraćaj, naše učešće od 15%. Očekujem da počnu pripremni radovi do kraja godine, pre svega, kada je most u pitanju, znači, tamo gde može da se radi na objektima.Kada je u pitanju Beograd-Bar, odnosno Beograd-Vrbnica i Pazova-Novi Sad, u toku je izrada projektne dokumentacije. Očekujem u toku 2014. godine da ćemo imati projekte, nakon čega će se sprovesti procedura odabira izvođača, odnosno, mislim da će ruska državna kompanija raditi najveći deo tog posla, ali treba da se izaberu srpski podizvođači. Čini mi se da je po ugovoru do 50% srpske firme.Teško da ti radovi mogu da počnu pre 2015. godine. Zašto nije deo tih sredstava odvojen za obilaznicu oko Niša i šta će biti sa čitavim tim setom problema vezano za železnički transport kroz Niš ili oko Niša? Ja na današnji dan ne znam da vam kažem. Zašto nisu sredstva? Verovatno zato što tu ne postoji projekat ni u nekom pra početku.U ovom trenutku, sredstvima EU koja su odobrena u iznosu od gotovo milion evra se radi projekat. Taj projekat treba da nam da odgovor na to šta je realno moguće i šta je realno potrebno, vezano za železnički transport oko Niša. Mi tu imamo nekoliko potpuno suprotstavljeni uglova posmatranja. „Železnice“ misle da sve treba da ostane kako jeste. Zato, gospodine, „Železnice“ ne treba da vode računa o prugama u Srbiji.Ko pita srpsku železnicu gde će srpska država da postavi prugu? Njihovo je da voze. Zato infrastruktura treba da se izdvoji iz tog sistema, jer je to pitanje za državu, to je pitanje za lokalnu samoupravu, a nije pitanje za mašinovođe. Znači, „Železnice“ bi da sve ostane kako jeste. Grad bi da se sve izmesti. Šta je realno i šta je potrebno, pokazaće studije.Ljudi u mom ministarstvu imaju neko svoje viđenje stvari. Ja sam na današnji dan kao neko ko je došao ovde pre dva meseca i nekoliko dana, na nivou onoga što je predlagao ministar Mrkonjić kada je potpisivao taj sporazum i što smatraju ljudi iz ministarstva da treba naći neposrednije rešenje. Nemoguće je potpuno, ulazim sada u opasnu zonu, jer ne želim da imam svoje mišljenje pre nego što dobijemo studiju, ali lično mislim sa današnjim nivoom podataka koji imam, da je nemoguće u potpunosti izmestiti sav saobraćaj iz Niša, ali dajte da vidimo šta će nam reći studija i šta će nam reći projekti.Kada je u pitanju

kroz ove kredite koji su angažovani po pitanju železnica, ništa nije vezano za Niš. Tri deonice su na Niš–Preševo. Ima tu i oko Niša. Dve deonice su Beograd-Niš. Znači, ima i blizu Niša, sa obe strane. To se radi delimično iz kredita IBRD, nabavka materijala, a radovi iz ruskog kredita.Kada su u pitanju putevi, da, formirana je firma Koridor 10. Danas se ta firma zove „Koridori Srbije“, jer vodi računa o izgradnji svih puteva. Oni su na današnji dan jedini zaduženi da vrše investitorske poslove na izgradnji auto-puteva. Javno preduzeće „Putevi Srbije“ još privode kraju one projekte koji su započeli još 2006/2007. godine, pre svega na deonicama vezanim za obilaznicu oko Beograda. Sve ostale projekte rade „Koridori Srbije“ kao investitor.U potpunosti se slažem s vama da prolazna vremena po mnogim projektima nisu dobra, ali moram da stanem u odbranu ljudi koji danas vode „Koridore Srbije“, da je najveći broj aktiviranih gradilišta potpisanih ugovora upravo u proteklih devet meseci. Danas su napadnute gotovo sve tačke na Koridoru 10. Konačno smo uspeli da uvedemo pre nekih mesec dana izvođače radova na Grabovnica-Grdelica, ona lokacija kroz Grdeličku klisuru, gde smo imali velikih problema sa eksproprijacijom, kao što znate.Imamo

definisano niti finansiranje, niti izvođenje radova, zato što je ta deonica u dužini od osam kilometara i projektovanim vrednostima radova od nekih 39,9 miliona ispala iz „Helenik plana“. Imamo problem na E-80, prema bugarskoj granici, problem sa činjenicom da je „Alpina“ otišla u stečaj, da se na tih 22 kilometara trenutno ne izvode radovi i imamo nepokrivenu još jednu deonicu između Grdeličke klisure i Vladičinog Hana u dužini od nekih 6 kilometara, gde nismo imali finansiranje. Sada sa Svetskom bankom uspevamo, mislim da smo blizu toga da uspemo da izvršimo restrukturiranje kredita i da time pokrijemo taj lot, čini mi se, od tunela Manejle prema Vladičinom Hanu.Taman kada sam naučio sve moguće i nemoguće toponime po Beogradu, deganžiran sam na ovu republičku stranu i sada dok naučim ove toponime po Srbiju, verovatno ću morati da se pomerim i odavde. Moram da kažem da sam na današnji dan poprilično zadovoljan time kako se odvijaju radovi na Koridoru 10. Mi ćemo za nekoliko dana imati završenu tu deonicu, koju Akto radi od Donjeg Neredovca prema Srpskoj kući, što ste rekli 70%, to je na današnji dan završeno 100%. Završava se signalizacija. Imamo određene primedbe od saobraćajne policije i to će biti pušteno u saobraćaj, bez ikakve pompe, fešte i slično. Građani neka počnu da koriste taj autoput, verujte mi da neću da idem tamo da da otvaram taj put, zato što mislim da ne treba da otvaramo svakih nekoliko kilometara.Mislim da ćemo u toku iduće godine bez ikakve dileme uraditi taj deo od Donjeg Neredovca, čitaj i ispod Vranja do Vladičinog Hana. To je nekih 26 kilometara na tom južnom pravcu i dovešćemo sebe vrlo brzo u situaciju da nam ostaje samo ova deonica kroz Grdeličku Klisuru. Klisuru. To su prema ugovorima rokovi do kraja 2016. godine. To je najzahtevniji deo, vrlo kompleksan, vrlo komplikovan. Ponavljam, uveli smo izvođače. izvođače. Ljudi ne mogu da vide da se radi zato što je 80% trase izvan vidokruga sa postojećeg autoputa, ali se radi to izgleda vrlo pristojno.Onaj deo prema Pirotu dobro ide. Malo su bolji procenti u odnosu na sve to o čemu ste vi govorili. Imamo problem sa ovih nekoliko lotova koje radi „Alpina“. Sa Svetskom bankom smo uradili projektnu dokumentaciju i procenili izvedene radove i spremni smo za tender. Ja očekujem da će Svetska banka odobriti taj tender vrlo brzo i da ćemo ići na izbor izvođača.Ovih dana rekonstrukciju starog mosta Beška. Tu smo imali sreću i dobar odnos kreditora koji nam je omogućio da taj

tako da to ide poprilično pristojno.Ja sam imao sastanak sa Svetskom bankom i IBRD. Čudi me da ste vi tako obavešteni, da sa njima ima većih problema. Ne, nema velikih problema. Naravno, oni insistiraju da se projekti ubrzaju, da se stvari brže rešavaju, da se brže u Srbiji uspostave procedure za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa eksproprijacijom, znači,

putni pravac Beograd-južni Jadran, odnosno Beograd-Čačak, odlukom Vlade ministar Velimir Ilić koordinira aktivnosti na tom putnom pravcu i ja kao resorni ministar, iako ovo ministarstvo ima poslove državne uprave nad izgradnjom saobraćajne infrastrukture, jedino to pratim preko „Koridora Srbije“ kojima smo mi resorno ministarstvo, jer to baš nije tako tvrdo utegnut sistem i finansiramo kao ministarstvo deonicu Ub – Lajkovac, na kojoj ima dosta problema. Naime, naši domaći izvođači su u vrlo lošem položaju i teškoj situaciji, svi dišu na škrge i verujte mi da se plašim za stanje u našoj građevinskoj operativi i našim putarskim preduzećima i to je nešto čime se svakodnevno bavim.Izvinjavam se što sam sada malo odužio, znam da je trebalo već da počne jednom ponavljam, zahvaljujem vam na velikoj konstruktivnosti u ovim raspravama i pozivam vas da ovu priču oko železnica sednemo i zajednički ispričamo jedni drugima i da tu jednu budućnost železnice definišemo svi zajedno. ja kao ministar i moje ministarstvo, niti vladajuća većina, ne želimo da to bude naše ekskluzivno pravo i da to budu naše ekskluzivne odluke. Dajte da ih donosimo zajedno jer su one strateški važne za ovu državu.

ugovorili smo kredit ali nemamo projekat, za većinu stvari ne možemo da krenemo sa realizacijom tih projekata odnosno povlačenje sredstava do 2015. godine. Koliko ćemo penala platiti za to nepovlačenje para? Ko je odgovoran za to? Ima li neko ime i prezime ko će da kaže – ja sam odgovaran za to. Nema projekata. Ko je zadužen za projekte? Da li je država osnovala ministarstvo da se bavi projektima? Jel treba mi kao gradovi da pravimo projekte ili je ministarstvo zaduženo za pravljenje projekata i da naručuje projekte?

To tako više ne može.Putni koridori. U prethodnih devet meseci je potpisano puno ugovora, uvedeni su izvođači u radove itd. Koliko to dobro ide, pokazali su procenti koje sam malo pre pročitao, pa makar oni bili i nešto veći nego što sam ja rekao, jer se za ovih mesec dana promenilo na malo više. Ali, u svakom slučaju je stanje katastrofalno. Ako za dve trećine vremena uradite 15% ugovorenog posla, onda tu nešto nije u redu. Kako je moguće da u „Koridorima“, koji treba da se bave vođenjem projekta, ozbiljnih infrastrukturnih projekata uglavnom su zaposleni ljudi koji imaju menadžerske ili ekonomske struke, a nemaju dodirne tačke sa izgradnjom puteva? Gospodine ministre, sve ono što sam rekao za ovom govornicom sam spreman da na bilo kojem mestu sa vama i vašim saradnicima, kada je „Železnica“ tema, razgovaramo i da, naravno, svi zajedno pomognemo jednom ugroženom sistemu naše zemlje.Budite uvereni da sam birao reči i da nisam imao dovoljno vremena da kažem sve ono što mislim i što znam o „Železnicama“, jer tamo radim 20 godina, a moje porodično iskustvo se meri stotinama godina u „Železnicama“.Rekli ste da država treba da brine o infrastrukturi, a mašinovođa da vozi. Šta da vozi i kuda da vozi? To je ključno pitanje, gospodine ministre.Da li znate šta se nalazi na jednom zidu užičke vuče vozova? Okačene, ne znam tačno koliko, ali ne želim da pogrešim, slike onih koji su poginuli na pruzi Beograd-Bar bili su mašinovođe ili pomoćnici mašinovođa. Mašinovođe već 30 godina ukazuju da voze prugom koja nije bezbedna najpre za njih i za sve one koje su iznad njih. Oni su prvi na udaru. Ginuli su tu godinama. Niko ih ne čuje. Ne mogu oni samo da voze, a da ih stavimo na čelo te kompozicije i da je guramo u da država brine o infrastrukturi? Trideset godina pruga Beograd-Bar čeka rekonstrukciju. Kažete – nema projekata. Zašto ne postavite pitanje kao ministar, zašto za ovih 13 godina nije napravljen projekat rekonstrukcije pruge Beograd-Bar? Imate li snage i hrabrosti? Ja mislim da imate, odvažan ste čovek. Tu imate podršku URS. Imate podršku za ozbiljne rezove i za ozbiljne reforme. Presecite stvar.Menjali smo bezbroj ministar, bezbroj rukovodstava. Svi su slegali ramenima i govorili – nemamo hrabrosti, nemamo snage, tu ne može ništa da se promeni. Mora da se promeni da bi srpska železnica ostala živa. Železnica ne sme da bude teret, nego mora da bude poluga razvoja i to nije samo fraza. Mi moramo da brinemo tih 18.000 ljudi koji rade na železnici.

Hvala.Još jedanput se zahvaljujem na toj spremnosti. Ponavljam, ja sam apsolutno otvoren da radimo zajedno, pogotovo na strategijskim stvarima za ovu državu i za ove infrastrukturne sisteme koji su najveća vrednost ove države. Najveća vrednost ove države, pored ljudi, su putevi i infrastruktura. To su objektivne okolnosti.Neću se baviti zašto nema projekata, ja ću se baviti time da u narednih godinu dana završimo projekte.Moram da vam kažem, iako bežim sve vreme od političke konotacije cele ove priče, da nije bilo Milutina Mrkonjića, danas ne bi bilo ni kredita ni projekata. Makar imamo kredit, a projekat završavamo. Da nije bilo rokova koji se, svi smo svesni, nisu ispunjavali, ne bi to ni završavali. Mašili smo rokove, ali je uvek postojala jedna tenzija koja je gurala stvari unapred.Nažalost, nemamo projekte. projekte. Kada je ruski kredit u pitanju, ponavljam, imamo projekat Beograd-Pančevo. Imamo projekat za šest deonica na Koridoru 10. Nemamo projekat Novi Sad – Pazova i nemamo projekat Beograd-Vrbnica, odnosno to je pravac Beograd-Bar.Ponavljam, neću se baviti time zašto taj projekat ne postoji, ali ću svakog dana sa ovim ljudima se baviti time da taj projekat bude završen za godinu dana.Dobra je okolnost i ljudi koji su tu stvar vodili u tom trenutku, očigledno svesni činjenice da ne postoji projektna dokumentacija, su napravili taj ugovor o ruskom kreditu na način da on nema nikakve penale, niti interkalarne kamate na nepovučena sredstva.Znači, nemamo kao država i društvo bilo kakvu štetu zbog toga što kasnimo, makar je namamo kroz penale. Mi imamo štetu zbog toga što nemamo infrastrukturu i što ne možemo da ostvarimo saobraćaj, što ne možemo na autoputevima da naplatimo putarinu, što ovde ne možemo da organizujemo teretni saobraćaj, ali nemamo tu štetu makar iz ovog ruskog kredita zbog nepovučenih sredstava. Hvala.